našom 16. sjednicom i najavljenom točkom dnevnog reda - Konačni prijedlog Zakona o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak, hitni postupak, prvo i Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Dakle, pred vama se nalazi prijedlog Zakona o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak. Dakle, Vlada Republike Hrvatske na sjednici 14. siječnja donijela odnosno definirala okvire za razradu dva modela financiranja mjera za gospodarski oporavak i razvitak. Mi ih možemo tako reći kolokvijalno zovemo model A i model B. Ukratko dozvolite mi da objasnim. Dakle model A bi bio sufinanciranje kreditne aktivnosti poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj prema realnom sektoru, prema gospodarstvu, dok bi model B značio također kreditnu aktivnost poslovnih banaka prema gospodarstvu, ali uz sudjelovanje države na način da pokriva jedan dio osiguranja odnosno izdaje jamstvo za jedan dio izdanoga kredita. Koji je bio razlog i zašto se Vlada odlučila na ovakav potez? Pa ovako u ovim datim okolnostima u kojima imamo zaista jednu situaciju gdje bankarski sustav prije svega kao perjanica ukupnog financijskog sustava zaista u dobroj situaciji što se tiče likvidnosti, što se tiče financijskih sredstava. Međutim, ne toliko voljne banke da plasiraju prema gospodarstvu iz razloga što ih između ostalih stvari jedna varijabla muči a to je rizik. Iz tog razloga Vlada je išla sa jednom preaktivnom mjerom da sudjeluje i participira u snošenju jednog dijela rizika i sukladno tome i ide ovaj model, odnosno prijedlog ovog zakona koji se zapravo tiče i koji je preduvjet za implementaciju tog tzv. modela B. Prema ovom zakonu država, Vlada Republike Hrvatske naravno po usvajanju u Hrvatskom saboru, stvara se tzv. jamstveni fond u iznosu od 2 milijarde kuna, kako u samom tekstu prijedloga zakona piše na upravljanje za ime i na račun države u ime i za račun države se ovaj jamstveni fond daje Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Dakle, naša je namjera bila od početka koristiti postojeće kapacitete institucije i možemo tako reći već ustaljenu dobru praksu koja postoji u Republici Hrvatskoj u smislu tih plasmana. Međutim, isto tako ono što treba reći, dakle Hrvatska banka za obnovu i razvitak u vrlo jasnim kriterijima koji su propisani i ovim zakonom, a bit će još dodatno i pobliže propisani pojedinim provedbenim aktima prije svega u smislu jednog vrlo važnog segmenta ukupne provedbe ukupne provedbe implementacije modela, a to je ono što smo rekli od početka i što smo najavili da želimo stimulirati kreditnu aktivnost koja će naravno imati reperkusije i potaknuti investicijsku aktivnost prije svih, odnosno ukupnu gospodarsku u Republici Hrvatskoj, ali naravno prije svega gledajući one osnovne ciljeve stvaranje dodane vrijednosti, odnosno očuvanje i stvaranje novih radnih mjesta. Ono što mi želimo isto tako potaknuti je svojevrsno nadmetanje među poslovnim bankama u Republici Hrvatskoj koji će zapravo kroz jedan model vrlo transparentan međusobnog nadmetanja zapravo posebno utjecati i na još jedan cilj koji je Vlada stavila pred sebe, a to je da kreditna aktivnost prema gospodarstvu bude po čim povoljnijim uvjetima. Naravno da po čim povoljnijim uvjetima kada kažem, sigurno da nam na prvo mjesto pada cijena toga kapitala, odnosno cijena tog kredita. Sigurno da je vrlo teško definirati i uvjetovati, odnosno odrediti određenu kamatnu stopu. Ali smatramo da ovaj model kako smo ga zamislili koji će se implementirati putem natječaja, odnosno kako smo ih nazvali aukcija, na kojima će banke zapravo aplicirati za određeni dio kvote, sigurno da će potaknuti i određenu konkurenciju među njima. A konkurencija može naravno rezultirati za krajnjeg potrošača sigurno i jeftinijom cijenom. Što se tiče samog jamstvenog fonda, dakle jamstva prema ovom prijedlogu zakona bi se izdavala na rok od 3 do 10 godina. Prvotna i primarna namjena jamstvenog fonda i kompletnog tog tzv. modela B je financiranje i stimuliranje investicijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Međutim, naravno suočeni sa trenutnim i okolnostima i realnošću i stvarnošću Vlada je ostavila ovdje u prijedlogu zakona mogućnost da se naravno jedan dio sredstava iskoristi i u ovom modelu za tzv. obrtna sredstva iz razloga što je i u gospodarstvo u ovom možemo tako reći u kratkom roku sigurno kud i kamo veća potražnja za tim. Međutim, isto tako već ja vjerujem da su se i vama, a i mi smo u Ministarstvu financija zaprimili dosta poziva i na neki način podrške poduzetnika da su zainteresirani za modele, sigurno i da imaju određenih investicijskih projekata. Za početi implementirati određeni investicijski projekt sigurno da je potrebno i određeni dio tih tzv. obrtnih sredstava. Što se tiče kriterija dodjele, mislim da u zakonu jasno piše da ovdje jednostavno nismo praktički nikoga isključili u smislu da je ovaj model i sam Zakon o jamstvenom fondu zapravo predviđa sudjelovanje svih poduzetnika u Republici Hrvatskoj, bez obzira na njihovu veličinu, bilo mali, srednji ili veliki kako se veće definiraju i kategoriziraju sukladno određenim kriterijima. I isto tako naravno da nam je na neki način ja bih rekao ideja vodilja i osnovna misao da se prije svega stimulira naravno proizvodna aktivnost u Republici Hrvatskoj kako sam rekao na početku. Dakle, jedan od osnovnih ciljeva je ta proizvodna aktivnost koja će stimulirati, stvoriti novu dodanu vrijednost, a s druge strane naravno da nam je itekako naglasak na segmentu tržište rada stvaranje i očuvanje postojećih radnih mjesta. Mi smo naravno u ovaj zakon implementirali i praksu koja kaže i koja vrlo jasno definira kriterije i načine na koji način se postupa u ovim i sličnim modelima. Imamo nekakvih međunarodnih iskustava koje smo uzeli u obzir, naravno prilagođavajući prilagođavajući te date okolnosti trenutnim hrvatskim prilikama. Međutim vrlo jasno treba reći, dakle ova definicija tzv. poduzetnika u teškoćama je nešto što smo mi u Hrvatskoj ve i ranije definirali i zapravo transponirali iz prakse Europske unije. Tu stoji znate i sami vrlo jasno onaj datum koji je Europska unija i definirala kao nekakav tzv. referentni datum s kojim se uspoređuje da li je nekakav poduzetnik ušao u teškoće izazvane gospodarskom, financijskom i ekonomskom krizom ili je u tim poteškoćama bio i ranije. Ovaj model i ovaj zakon odnosno prijedlog zakona koji vi vidite namijenjen je onim poduzetnicima koji su su eventualne poteškoće došli iz razloga ekonomske i financijske krize. Isto tako, jedan vrlo važan segment koji smo ovdje dotaknuli naravno da poduzetnici jedan određeni dio njih ima određenih i nepodmirenih obveza prema državi i to su nam i poslovne banke ukazale na taj segment i iz tog razloga smo zapravo i pobliže definirali i tu odredbu. Naravno, što se tiče same implementacije ovog zakona, dakle i uz ovu današnju raspravu pred nama i mi na tome radimo, Vlada na tome vrlo intenzivno radi u suradnji i sa poslovnim bankama i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i naravno Hrvatskom narodnom bankom na provedbi, odnosno na možemo tako reći implementaciji tih pojedinih specifičnih segmenata samog modela. Prije svega, tu bih rekao vrlo jedan tehnički aspekt a to je model odnosno ta provedba tih aukcija, jedan pravilnik ili već kako će se dokument zvati koji će pobliže definirati pravila igre i koji će biti na vrijeme iskomuniciran sa poslovnim bankama jer ovdje moram vrlo jasno reći dakle kako su zamišljeni i kako će se implementirati znače praktički u potpunosti korištenje postojećih instrumenata, institucija i postojećih procedura. konkretnom slučaju pojedini poduzetnik nema razloga ići prema ministarstvu, državi odnosno prema HABOR-u nego ide naravno i obraća se svojoj poslovnoj banci ili već nekoj drugoj poslovnoj banci. Poslovne banke su te koje apliciraju na aukcijama i koje se međusobno nadmeću za određene određene iznose odnosno dijelove tih tzv. jamstvenih kvota. Evo, toliko za uvodnu riječ. Vjerujem da će biti živa i rasprava i puno sugestija i komentara. Hvala lijepo.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 poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 48. sjednici održanoj 3. veljače 2010. godine Prijedlog zakona o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak i to kao matično radno tijelo. uvodnom izlaganju predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo je da se predloženi zakon donosi kao jedna od mjera za prevladavanje poteškoća u gospodarstvu i da će povećanje kreditnih plasmana kao predloženi model financiranja pridonijeti rastu proizvodnje, zaposlenosti i konkurentnosti hrvatskih poduzeća. U raspravi na odboru podržane su mjere Vlade Republike Hrvatske usmjerene gospodarskom oporavku, razvitku i to jednoglasno. Isto tako, nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora podržao je predmetni zakon i odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ima li još interes odbora? Nema. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica i potpredsjednica Željka Antunović. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Slušajući danas uvodno obrazloženje ovog zakona nisam se mogla oteti dojmu da startamo sa raspravom o ovoj mjeri koja bi trebala pomoći hrvatskom gospodarstvu kao da je hrvatsko gospodarstvo suočeno s problemima u zadnjih tridesetak Isto tako, nisam mogla ne sjetiti se što smo pred otprilike godinu i pol dana u ovom Saboru razgovarali i govorili. Sjećam se da smo mi sa ove strane upozoravali da je Hrvatska ušla u razdoblje recesije i da to znači da je hrvatsko gospodarstvo posustalo, da se suočava s problemima, da država ne može pred tim zatvarati oči i da se mora pod hitno početi poduzimati mjere koje će pomoći gospodarstvu u rješenju tih problema što bi za posljedicu imalo zaustavljanje pada nezaposlenosti, gubitka radnih mjesta, zaustavljanje već tada izuzetno velike nelikvidnosti i svih drugih popratnih događanja koja znače u suštini gospodarski pad i novo zaostajanje gospodarstva i ukupnog društvenog razvitka Republike Hrvatske. Međutim, tadašnja rasprava svela se na to da s jedne strane govorimo je Hrvatska je u recesiji, a s druge strane da se uprla Vlada, uprlo se Ministarstvo financija koristeći razne argumente dokazivati da to nije točno. Mene to podsjeća kao na pacijenta koji je dobio temperaturu pa zove liječnike, zove hitnu pomoć a liječnici odgovaraju ma dajte molim vas to je samo nekakva temperatura, nema smisla da trošimo svoj trud i vrijeme i da dolazimo vidjeti o čemu se radi. Prošlo je od tada otprilike 18 mjeseci i nama se evo pojavljuju recepti. Pojavljuju se liječnici iz Vlade. I šta propisuju? Propisuju Andol. Svakako ova mjera je nužna i dobra ali ona je u odnosu na probleme koje ima hrvatsko gospodarstvo, s kojima se suočavaju gospodarstvenici, oni koji su krenuli u neke investicije pa su zaustavljene, oni koji žele investirati zato što imaju dobre projekte ništa drugo nego Andol. Bez pratećih reformi, bez kompletnih mjera kojima treba utjecati na popravljanje ukupnog stanja uvjeta u kojima posluju gospodarstvenici ova mjera bit će samo kap u moru i potpuno je neizvjesno da li će kao dobra ideja i dobre namjere dati i dovoljne efekte. Nažalost, bojim se da će efekti biti ispod razine uloženih sredstava otprilike 2 milijarde po ovom zakonu plus 1 milijarda po modelu A o kojem je govorio državni tajnik. Što je kolegice i kolege potrebno da bi ova mjera i još neke sitne mjere koje su donesene dale neke rezultate? Potrebno je, dozvolite da ponovim, poduzeti ono što se zovu strukturne reforme u hrvatskome društvu od kojih najveći dio mora inicirati, osmisliti, provoditi i nadzirati upravo hrvatska Vlada. Mi moramo osigurati da se preraspodjela sredstava koji se zarađuju, koji se nalaze u državnom proračunu pretvori u proizvodnju, da ne prelijevamo iz šupljeg u prazno nego da konačno počnemo poticati i brinuti o stvarnoj proizvodnji. Moraju se osigurati reforme koje će pretežito uvozno gospodarstvo pretvoriti u pretežito izvozno gospodarstvo. Moraju se osigurati i provoditi one reforme koje će kulturu nerada pretvoriti u kulturu rada, a to prije svega bar za nas u SDP-u znači poštivanje poštivanje rada, poštivanje radnika, poštivanje radnog zakonodavstva i onda će se stvoriti uvjete da i poduzetnik i radnik jednako sa srcem, s voljom daju sve od sebe i osiguraju efikasnost u gospodarstvu gospodarstvu odnosno daju svoj doprinos povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva bez čega neće biti boljitka. Što još treba napraviti država? O tome također pričamo jako dugo, ali nažalost efekti su vrlo mali. Govorimo o štednji u javnoj potrošnji, smanjenje javne potrošnje. Međutim, šta to znači? Da li to znači da ćemo tjerati ljude na burze, da li to znači da ćemo smanjivati plaće u prosvjeti ili zdravstvu, da li to znači nešto drugo? Naravno da ne znači ovo prvo što sam nabrojila, naprotiv. Sve te ljude treba dodatno stimulirati jer teško i krvavo rade vrlo odgovorne poslove za gotovo nikakve plaće. Štednja u javnom sektoru znači nešto sasvim, sasvim Treba restrukturirati državnu upravu, treba vidjeti što je to suvišno, što je to neefikasno, zbog čega građani dolaze na vrata različitih ministarstava, različitih činovnika, kucaju na ta vrata, ne dobivaju ni odgovor na koja druga trebaju pokucati da bi riješili problem. To su problemi gdje se može štediti, ali to opet znači jednu ozbiljnu i brzu reformu državne uprave. Pričamo u zadnje vrijeme puno o problemima u državnim poduzećima, u javnim poduzećima. Oni su užasno veliki potrošači, oni su mjesta gdje se troši previše ostvarenog bruto društvenog proizvoda, a rezultati su nikakvi. Čak bismo mogli reći da stvaraju određene štetne efekte. Treba početi štediti tamo, treba se ugledati u odgovornog poslodavca, treba izbaciti sve one rastrošnosti. Kažu da je MOL otkako je došao u INA-u smanjio vozni park za otprilike tisuću automobila. Pazite, kad je većinski vlasnik bila država, kad je država o tome odlučivala tisuću automobila se kretalo negdje, nekakvi činovnici službenici višeg ili nižeg ranga trošili su novce, da je to bilo potpuno nepotrebno. I naravno da se to odražavalo na troškove tog poduzeća, na cijenu proizvoda ili usluga koje ta poduzeća rade. I tako se to odnosi na sva ostala državna poduzeća. I konačno ono u što država puno ulaže, a to je izgradnja infrastrukture. Treba preispitati da li su prioriteti te izgradnje ovog trenutka pravi, da li mi ulažemo u onu infrastrukturu koja će sutra doprinijeti doprinijeti stvaranju bruto društvenog proizvoda, novih vrijednosti ili naprosto gradimo da bi netko mogao uzimati proviziju iz netransparentne javne nabave, iz sustava korupcije koji Vlada protiv kojeg se samo na verbalnoj i razini slike borimo, a u stvarnosti teško da možemo prepoznati prave pomake koji će osigurati poštenije, efikasnije i trošenje sredstava na pravi gospodarski način. Šta još treba poduzeti? Pa trebaju se osigurati porezna rasterećenja. Ova mjera je kap u moru. Kaže državni tajnik da su poduzetnici jako zainteresirani i jesu, točno je. Oni koji su malo bolje upućeni oni su vrlo skeptični u odnosu na to kako će se provoditi ove mjere i da li će one dati prave rezultate. O čitavom nizu mogućih zamjerki u samim rješenjima o ovom zakonu govorit ćemo tijekom ove rasprave. Nema dovoljno prostora da se u ovom uvodnom govoru u ime kluba SDP-a bavim i detaljima. Ali dajte malo poslušajte poduzetnike, oni su vrlo skeptični, oni su vrlo zabrinuti, pozdravljaju ovu mjeru jednako kao mi, ali znaju da postoji opasnost da efekti te mjere ne budu onakvi kakvi bi trebali biti s obzirom da se troši 3 milijarde. Rekla sam, porezno rasterećenje. To je ono o čemu govore poduzetnici, to je ono o čemu govorimo mi iz kluba SDP-a već godinama, to je ono što ne sjeda ne sjeda na plodno tlo u hrvatskoj Vladi, upravo suprotno. Hrvatska Vlada je u zadnjih godinu dana uvela jedan novi porez, hrvatska Vlada je povećala stopu PDV-a. Od obećanja da će se smanjivati porezi došli smo u praksi do uvođenja harača, do uvođenja kriznog poreza i do povećanja stope PDV-a. Svakako da je to smanjilo potrošnju i dodatno otežalo uvjete poslovanja našega gospodarstva i stvaranje novih vrijednosti, ono što nas u klubu SDP-a najviše boli, ovakva situacija smanjila je proizvodnju i smanjila je zaposlenost. Pogledajte malo statističke podatke i nažalost vidjet ćete da smo se gotovo vratili na '99. godinu, deset godina. Gdje smo bili, nigdje, što smo radili, ništa. Broj nezaposlenih je prešao već 300 tisuća. '99. ih je bilo 320 plus 150 tisuća potpuno lažno zaposlenih u poduzećima koja su bila zrela za stečaj i koja su u konačnici završila u stečaju. Nelikvidnost je daleko veća nego što je bila '99., unutarnji dug je veći nego je bio '99., ali šta je drugačije u odnosu na '99.? Tada smo bili zaduženi manje od 10 milijardi eura, a danas smo zaduženi 43 milijarde eura. Koliko je to po glavi svakog Hrvata? Koliko će godina naša djeca morati vraćati te dugove? Stanje je vrlo ozbiljno. Krizni porez otprilike uzima od 200, 300, 350, 700, 1000 kuna svaki mjesec svakom zaposlenom od njegove plaće. Hajmo to probat pretvorit malo u nešto konkretno. Ako govorimo o mjesečnom oduzimanju od 300, 350 kuna to vam je otprilike 50 kg kruha mjesečno po jednom zaposlenom, 30 l ulja, 30 kg sira, 60 kg brašna. Probajte to pretvoriti na otprilike manje od milijun zaposlenih u gospodarstvu ili na milijun i nešto zaposlenih ukupno, pa ćete vidjeti koliko je to smanjena moć potrošnje, odnosno potražnja koja direktno utječe na stanje u gospodarstvu. I na kraju, dozvolite da se vratim hitno je pomoći i ljekarima. Dragi moji, Andol ćemo danas dati gospodarstvu. Ali hajde ponašajte se kao pravi odgovorni liječnici. Dajte da vidimo što je prava dijagnoza, šta je uzrok ovakvog stanja, bolesti, odnosno bolesnika, da vidimo što se može liječiti na recept lijekovima, a što treba odstraniti kirurškim putem, operacijom. Nemojmo dozvoliti da pacijent koji od obične temperature prešao groznicu i pao u komu da završi na aparatima za oživljavanje. Mislim da za to više nema vremena, mislim da imate za objektivno procjenjivanje i donošenje objektivnih mjera i objektivnu podršku svih u ovoj zemlji i gospodarstvenika i radnika, pa i političku podršku. Ali za mjere koje će biti samo zamazivanje očiju, koje će biti samo odgađanje onog neizbježnog zato nećete dobiti našu suglasnost. Dobit ćete suglasnost za ovaj zakon i za ovu mjeru. Ali ćete isto tako dobiti oštre zahtjeve i veliku kritiku ukoliko se ne uhvatite kao vlast sa onim problemima i ne tražite ona rješenja koja istinski mogu promijeniti stanje u hrvatskom gospodarstvu, povećati zaposlenost, povećati bruto društveni proizvod i osigurati pristojan život svim građanima u ovoj zemlji. Hvala. Imamo dva ispravka. Prva je gospođa zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo gospođa Antunović kaže što je netočan navod da je ova mjera samo kap u moru. To je netočno jer će jamstveni fond doprinijeti gospodarskom oporavku, očuvanju postojećih radnih mjesta, otvoriti također mogućnost stvaranja novih radnih mjesta. Isto tako, povećati će investicije, a jedan dio će se iskoristiti za obrtna sredstva. Hvala lijepa. ja ću istaknuti citat kolegice Antunović koja je rekla da ove mjere koje predlaže Vlada Republike Hrvatske su Andol. Znači, ja ću se uglavnom u svojoj raspravi držati medicinskog dijela vaše rasprave vrlo nadahnute, pa ću reći ovako. Smatram da se u stvari radi o karcinomu koji je nastao u Americi i pustio metastaze po cijelom svijetu. Mi smo dio tog svijeta u svakom slučaju, mislim da se s tim slažete i naravno da je po koja metastaza došla i u Lijepu našu. Drugim riječima, ovaj zahvat Vlade Republike Hrvatske nije Andol makar mislim da je to izuzetni tisućljetni lijek acetil salicilna kiselina koja često rješava i velike probleme, ako se radi samo o visokoj temperaturi, virozi i nečem slično, već mislim da je to kvalitetan zahvat u gospodarstvu koji će u svakom slučaju poboljšati našu ekonomsku situaciju. Hvala. Obično je istina negdje na sredini, niti je karcinom, niti je Andol, tu je negdje između toga. Na redu klub IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Svi se mi slažemo da treba pomoći hrvatskom gospodarstvu, svi se mi slažemo da treba pomoći sirotinji, da treba pomoći obrtništvu, da treba pomoći umirovljenicima, turizmu, mladima, ovima, onima. Apsolutno. Međutim, ono što je temeljno pitanje gdje smo mi danas 2010. godine? Evo malo prije je kolegica rekla da smo premašili brojku od 300000 nezaposlenih. polovica od te brojke nikada se neće zaposliti u Hrvatskoj. Mi bilježimo pad potrošnje, mi bilježimo pad plaća. Ja tvrdim da za pet godina realna plaća koja je danas 5300 kuna biti će daleko, daleko ispod 3000 kuna. Vanjski dug za pet godina s ovih 42,5 milijardi kuna premašit će 60 milijardi kuna. To je negdje 80, 90 milijardi USA dolara po današnjem tečaju. Mi imamo rast nenaplativih kredita, pad izvoza, pad turističkog prihoda prošle godine za 15% ili gotovo jednu milijardu eura, pad industrijske proizvodnje, stanogradnja je stala. Jasno u ovoj zemlji ništa nećemo, pa će još više padati. Imamo iz dana u dan što je logično veće izdatke države i sada što nam je činiti. Ovdje ispred sebe imam ovaj zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak. Razumljivo je da će ga svi pozdraviti. S druge strane imamo prijedlog gospodarstva koji traže rebalans državnog proračuna, ukinuti krizni porez, smanjiti PDV, ukinuti smanjiti parafiskalne namete, traže da im se smanje, da se smanje subvencije gubitašima i preusmjeri u perspektivne izvozne proizvodne djelatnosti, konačno da se definiraju modeli pomoći građevinarstvu, tvrtkama koje su godinama u teškoćama, da se uprave javnih poduzeća biraju na javnim natječajima što opet da budem iskren nije neko jamstvo, jer vidimo što se dešava u Podravci, da se definira model pomoći izvoznicima, ojača gospodarsku diplomaciju itd. itd. To predlažu gospodarstvenici. Lako je to reći, teže je to na kraju izvesti. Sigurno je da je jedna od trenutnih mjera recimo kratkoročnih pomoći gospodarstva ovaj možebitni jamstveni fond. On je težak vidimo članak 12. 2 milijarde kuna. Neki govore da se u idealnom scenariju može računati na 16 milijardi kuna. Da li će se to dogoditi, ja u to ne vjerujem. U idealnom scenariju bi se to moglo dogoditi. To će samo vrijeme pokazati. Međutim, kada govorimo o ovom jamstvenom fondu pitanje svih pitanja je tko će u ovoj zemlji doći do kredita. Ja tvrdim da će to biti velike kuće. Zašto? Pa prije svega kao što im ovaj zakon omogućuje da reprogramiraju postojeće postojeće daleko nepovoljnije kredite. To je bit. Po prvi puta će se omogućiti jednim zakonskim tekstom da netko pri nekoj poslovnoj banci uzima zajam da bi mogao reprogramirati postojeći. Danas u zemlji imamo negdje između 6, 7% naplativih kredita. Ovim jamstvenim fondom jamstvenim fondom HNB, možda je to pregrubo reći, i država zajedno s njome, između ostalog spašavaju i strane banke. Jasno preko toga moći će spasiti i dio hrvatskog gospodarstva i naplatiti dio potraživanja. Mi imamo recimo ove podatke HNB-a gdje prema agregiranom statističkom izvješću HNB-a prošlogodišnja neto dobit banaka iznosila je 3,4 milijarde kuna što je za četvrtinu manje ili 25,4% da budem precizniji nego godinu dana ranije. nego godinu dana ranije. Uslijed povećanja loših kredita, a time i potencijalnih gubitaka banke su za rezervaciju morale izdvojiti čak 3,4 milijarde kuna što je 3 puta više nego godinu dana ranije. To je ujedno glavni razlog prošlogodišnjeg smanjenja dobiti. Pri tom su neke banke prošle malo bolje, druge malo lošije, ali sada ja neću govoriti o njihovom još uvijek, njihovim velikim dobitima. No, ja bih se usudio kazati da u ovoj zemlji ni dosada nije bio glavni problem kako doći do kredita. U Hrvatskoj je daleko veći problem iz proizvodnje vratiti taj zajam. U Hrvatskoj je problem kako izvesti proizvod. Malo je tvrtki u Hrvatskoj poput jednog "Cimosa" iz Buzeta, "Uljanika", ne znam "Munje", "Končara", "TDR-a" itd., koji se na tom svjetskom tržištu mogu uspješno pozicionirati. I vara se onaj tko misli da od danas do sutra naša ekonomija, ma štogod mi radili, može u znatno većoj mjeri izvoziti no što je to slučaj danas. Treba stvoriti taj proizvod, treba naći kupca, treba ga plasirati, treba jasno naplatiti, a to ne ide od danas do sutra. No, bilo kako bilo cilj je da država ako se zavrti barem 6 milijardi kuna eto u konačnici i ona od tih 6 milijardi kuna oprihoduje barem 2, možda i 3 milijarde kuna po osnovi nenaplaćenih, a a postojećih poreza da smanji nešto te blokade itd., hrvatskim tvrtkama. Ja sebi međutim postavljam pitanje da li bi bilo bolje kada bi svim hrvatskim poduzetnicima prolongirali otplatu kamate recimo za 2 godine? Kako tako da recimo 2010., 2011. firme plaćaju samo glavnicu, a kamate da im dospijevaju kada istječu recimo ti krediti krediti za 2, 3 ili 5 godina? Ja mislim da bi se svi time, ili da bi se kompletno gospodarstvo time na neki način rasteretilo, a ovako se bojim da će do tih kredita koji u konačnici neće biti tako povoljni ako bude im kamata od 5 do 7%, znači doći će samo povlašteni. Ja ne znam, mi sebi recimo takav jedan model kojega su primijenili recimo u Italiji, nećemo priznati da bi to bilo bolje, ali ja mislim da bi to bilo bolje jer ovako veliki će dolaziti do 50, 60 milijuna kuna kredita, to su ti gornji limiti, a mali bojim se da neće doći do ničega. Ja tvrdim još jedanput da nije problem dosada u ovoj zemlji bio u kreditima iako su banke normalno ćerećile naše gospodarstvo sa kamatama 9, 10, 11, 12%. Problem je, još jedanput ponavljam, u hrvatskim proizvodima. Tijekom studenog 2009. citiram: "Poslovne banke intenzivirale su kreditnu aktivnost u Hrvatskoj.", jasno novac je najviše pretpostavljam išao prema državnim tvrtkama tj. financirala se država ne građani, ali bit je da je plasman banaka prema nebankarskom sektoru porastao za 3,5 milijardi kuna na čak 231,4 milijarde kuna krajem studenog. Sad se vidi što smo mi napravili kad smo prodali sanirane državne banke. Što to znači? Po treći puta, novaca ima, ali programa i proizvoda u ovoj zemlji nema i mi se moramo pogledati u oči i priznati da sam u pravu. Zato da ne bi samo odabrani odabrani dobili zajam bilo bi bolje lišiti recimo u 2010., 2011. kamata sve hrvatske tvrtke, male, velike i tome slično. Ono što je također bit, da se stalno objavljuje kome ti krediti idu. Iako bi svaka odobrena akvizicija i to je problem u ovoj zemlji, mogla biti protumačena i iza nje bi mogao stati neki skandal pa bi sve moglo pasti u vodu i prije nego se počne primjenjivati, ali daj Bože da se nešto pokrene sa mrtve točke i ovim zakonom iako u konačnici puno koristi neće biti, ali male zasigurno hoće. Zašto? Treba vremena, za 3, 4 mj. mislim da je i moja prethodnica o tome govorila, mi ćemo dostići gospodo dno, mi ćemo možda dostići kada je riječ o nezaposlenosti brojku 330 možda i više tisuća ljudi na Zavodu za zapošljavanje. Gotovo 30 milijardi kuna biti će naša nelikvidnost unutarnja. Ja se bojim socijalnih udara itd., itd. S druge strane hapšenja, medijska prikazivanja ili ukazivanja neće biti dovoljno ako i dalje nastavimo gospodarski tapkati na mjestu. Govorim recimo sa građevinarima pred 2, 3 dana u Buzetu je to bio slučaj, sa građevinarima iz Imotskog. Mole Boga da im se recimo vrati "Bechtel". 1 km ceste tada je bio 4,7 milijuna eura, danas je 17 milijuna eura, a hrvatski građevinari tada su 1 kubni metar iskupa radili po 26 kuna, danas rade po 24 kune. A u igri je hrvatski konzorcij. Kako? Ispada da samo stranci u ovoj zemlji plaćaju. "BUI", "Bechtel" itd. Što to znači? Da hrvatske tvrtke ne dobivaju novac od naručitelja. To su "HAK", to su "Hrvatske ceste" itd. I zašto to govorim? Zato jer je ovdje u čl. 10 jamstva prema ovom zakonu ne daju se korisnicima kredita ako korisnik kredita nema uređen dug prema državi. A što ako ta ista država, gospodine državni tajniče, recimo preko "HAK-a" ili "Hrvatskih cesta" jednu ili dvije godine nije isplatila tom svom podizvođaču, kooperantu i tome Kako će taj čovjek sada doći do kredita? Traži 2 milijuna kuna, a država mu duguje 3,4, ili 5 milijuna kuna. Jasno je da ja želim svaku sreću ovom fondu, ali vidim i bojim se da će novac ići velikima, povlaštenima, možda onima koji su bliski vlasti, a problem još jedanput nije toliko novac, nije kredit nego plaćanje države. Država bi trebala izvršavati svoje obveze. Konačno ako država duguje Marku milijun kuna, a on ima nepodmirenu obvezu prema poreskoj upravi od milijun kuna pa neka se to jedanput prebije, a ne da tog poreskog obveznika jednostavno blokirate i tjerate u stečaj da mu se rasprodaje sve ono što je generacijama on i njegova obitelj stvarala. Problem u ovoj zemlji je posao, prezaduženost, mi nemamo više relevantnih investicija, u ovoj zemlji vlada jedna anti poduzetnička klima, mi apsolutno ništa nećemo. Bio sam prije dva dana u Padovi, razgovarao tamo s ljudima iz Veneta kaže nitko sa vama neće raditi, svih je posao strah nakon svega ovoga što se dešava u ovoj zemlji. I kažu pa možda je to dobro jer ćemo za dvije godine kupiti daleko jeftinije, ili ćete se prodati daleko jeftinije. Sve u svemu, svako dobro želim ovom Fondu, ali sam isto tako skeptičan prema tim kriterijima iz Fonda, a najveća kritika vis a vis ovoga Zakona što nema jasnih kriterija za dodjelu novaca. Kako će se novac dodjeljivati, kome će se novac dodjeljivati i tko će to jednostavno pratiti. I bojim se da takav jedan Fond više pomaže poslovnim bankama, nego rekoh našim poduzećima, ali apsolutno taj Fond treba podržati. Ovim Zakonom kako je regulirano, zajam može dobiti svatko i nitko nisu uvjeti dovoljno transparentni i nema jasnih kriterija da svaki poduzetnik zna unaprijed da li ima šansu, da li nema šansu da li je bolji od onog drugoga koji će dobiti kredit, da li će biti zakinuti i to bi trebalo na neki način isključiti i to na neki dodatni način propisati. MI ćemo se jasno pozivati na banke, nije država dodjeljivala zajmove, dodjeljivala je zajmove poslovna banka, mi ćemo se pozivati na njihovu transparentnost ali nisam siguran da treba vjerovati samo bankama, jer banke će vis a vis odobrenog tog zajma uvijek se pozivati na bankarsku tajnu i u konačnici nitko u ovoj zemlji njih više neće moći kontrolirati. Čuo sam jučer na jednom odboru da bi se ti kriteriji trebali regulirati jednom Vladinom uredbom. uredbom. Znači, Vlada koja kaže neće biti politike u dodjeli ovog zajmova, s druge strane odredit će kriterije i sve ostalo tako da politike će zasigurno biti, a mjera svih mjera ako bismo željeli pomoći Hrvatskom gospodarstvu je da plaćanje PDV-a prolongiramo sa 30 dana na 60 dana, i prilikom uvoza sa onih 8 dana na barem tih 30 ili 60 dana. 30 dana bi bilo ranije i da država počne isplaćivati i podmirivati svoje obveze, jer ne može biti da ako HAK ili Hrvatske ceste duguju jednom obrtniku milijun kuna, a ovaj porez koji upravi milijun kuna da ga ta poreska uprava blokira, da ga gura u stečaj, da mu rasprodaju imovinu a on s druge strane od države ili preko države potražuje isto toliko novaca. Sve u svemu i Klub IDS-a će podržati ovaj Fond, želimo mu svaku sreću ali bi željeli da su kriteriji jasnije izraženi. Hvala. Prvo, ispravak gospodin Davor Huška. Izvolite. **Huška, Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo ispravit ću dva od cijelog niza netočnih navoda kolege Kajina. Prvo, rekao je da iz ovog programa kredita će moći koristiti samo povlaštene tvrtke, odnosno oni koji su bliski vlasti. Točno su razrađeni kriteriji koje tvrtke mogu koristiti kredite odnosno jamstveni fond po ovom programu. Nadalje, kolega Kajin je rekao da je čuo u Padovi, da su talijani vjerojatno gospodarstvenici rekli da nitko neće sa nama raditi. Evo sa terena jedan primjer da to nije točno, u Pakracu u gospodarskoj zoni otkuda dolazim talijanske tvrtke rade sve više sa lokalnim poduzetnicima, a dokaz tome je da kreću u izgradnju još jednog novog pogona ovo proljeće, a koliko znam takvih slučajeva je sve više u cijeloj Hrvatskoj. Hvala. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo kolega, kaže netočno da se radi o kratkoročnom jamstvenom fondu, to je netočno jer jer ovaj jamstveni Fond predviđa davanje kredita na najkraći rok od 3 godine i najduži rok od 10 godina sa jasno utvrđenim kriterijima. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak gospodin Dragan KOvačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naime, ispravio bih netočan navod kolege Kajina koji je ustvrdio da je ponovno u pitanju su nekakvi politički kriteriji da će dobivati samo tvrtke koje su bliske politici, koje su bliske politici, naime, ono što upravo krasi ovaj Prijedlog zakona i ovaj jamstveni fond je da donošenje podzakonskih akata dakle nakon usvajanja ovog Zakona, politika apsolutno izlazi iz cijele priče. Sve ostaje kasnije na Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak i na bankama koje opet u priču oko jamstvenog Fonda ulaze preko javne licitacije. Prema tome, mislim da je ovo upravo jedan od primjera gdje politike neće biti a gdje su kriteriji jasno razrađeni u člancima 8., 9. i 10 dakle tvrtke koje mogu participirati u ovom programu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ima jedna obavijest, predsjednik Odbora za obrazovanje, znanosti i kulturu, gospodin Petar Selem je zakazao sjednicu danas u 13 i 30 sati u dvorani „Stjepana Radića“ 133/1.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Jamstveni fond je naravno državni intervencionizam i ako takav po definiciji može biti kratkoročan, dakle kao mjera i vatrogasna i može biti samo kratkoročna, se nadam da se ne opredjeljujemo na dugi rok za državni intervencionizam nego smo došli u jednu situaciju koja je teška gdje propadaju tvrtke svakodnevno i gdje treba to nekako zaustaviti i onima koji mogu preživjeti dati neku šansu da prežive i to je ideja jamstvenog Fonda. HNS je prošle godine, u drugom dijelu prošle godine iznio svoju koncepciju garancijskog fonda na kojem je ova ideja temeljena i koja međutim nešto različita u svojoj razradi od ovoga što je ovdje danas predloženo. Dakle, situacija u kojoj se mi u ovom trenutku nalazimo je pad BDP-a od 6%. 2009. je svaki 9. čovjek zaposlen u gospodarstvu ostao bez posla, 86 tisuća su fiktivno zaposleni, odnosno zaposleni su a ne dobivaju plaće, i nelikvidnost je na onoj najvišoj razini od 99. od 26 milijardi kuna samo za usporedbu da kažem, u financijskoj omotnici za 2012. i 2013. 26,5 milijardi kuna je točno onoliko koliko se predviđa da se Hrvatskoj stavlja na raspolaganje, da bi mogla, dakle nije garantirano to su recimo virtualni novci da bi mogla povući ukoliko budemo u stanju formulirati projekte koji prolaze kriterije selekcije za financiranje iz europskih fondova, dakle toliko bi teoretski ukupno povući novca iz europskog proračuna. Ne treba se zavaravati, način na koji će ovaj garancijski fond funkcionirati je i priprema i test za korištenje sredstava iz europskih fondova koji su pred nama. I ako smo u stanju ovo ponavljam, apsolutno kratkoročnu mjeru i mislim da se uopće ne isplati o njoj razgovarati ako nije kratkoročna mjera, dakle ako nije mjera koju koristimo samo sada zato da se gospodarstvo postavi na noge i da državu možemo vaditi van iz gospodarstva, dakle da nemamo državni intervencionizam. Dakle, ako u ovom testu se pokaže da nismo u stanju funkcionirati po kriterijima koji nota bene nisu u ovom zakonu propisani, samo da upozorim, nego je samo rečeno da će biti naknadno propisani. Takvih slučajeva smo imali x. Dakle, ako se pokaže da nismo u stanju funkcionirati tako da se propišu kriteriji kojih se faktički držimo, koji su objektivni, koji nemaju u sebi već sadržane elemente pogodovanja političkim prijateljima i diskriminiranja političkih neprijatelja, onda će propasti i projekt fonda ali ćemo si nakopati na glavu još veći problem, a to je da ćemo biti krajnje sumnjivi i u lošoj poziciji što se tiče mogućnosti povlačenja sredstva iz europskih fondova. temeljni mehanizam u ovom garancijskom, odnosno jamstvenom fondu ideja je ista kao i ideja za povlačenje sredstava iz jamstvenih fondova. Dakle, ovo nije samo pitanje ove dvije, odnosno eventualno tri milijarde, to je pitanje i 26,5 milijardi 2012., 2013. i onda svih sredstava i na koji način ćemo ući u europsku financijsku perspektivu ili u europski proračun od 2014. do 2021. Dakle, puno važnije za gospodarstvo nego što se možda na prvi pogled čini jedna ovakva kratkoročna mjera. Pretpostavka funkcioniranja hrvatskog gospodarstva, naravno ne može se osigurati ovim garancijskim fondom. Prva pretpostavka je da država počne plaćati svoje dugove. Dakle, dok postoji ova vrsta nelikvidnosti koja je u prvom redu prouzrokovana činjenicom da država ne plaća svoje dugove, dotle se nećemo postaviti na noge i nećemo dati gospodarstvu šanse da se postavi na noge. Klub HNS-a je dao u proceduru jedan prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi u kojem se uvodi stipulacija da se kroz javnu nabavu može kontrolirati problem plaćanja, odnosno neplaćanja države, gdje se ne bi odobravala daljnja javna nabava dok dugovi iz prethodnih javnih nabava nisu podmireni od strane države. To je prva mjera koju treba poštovati ili koju treba uvesti da li kroz javnu nabavu ili kroz Zakon o javnoj nabavi ili neki drugi zakon, o tome naravno se može raspravljati, ali svakako prva mjera mora biti da država počne plaćati svoje dugove i da na taj način se prekine smrtonosni lanac nelikvidnosti u koji tvrtke upadaju. U ovom trenutku ova vrsta intervencije je svakako nužna. To nije ništa čemu se trebamo posebno veseliti, jer nismo u toj situaciji trebali ni biti. I sama činjenica da smo u toj situaciji znači da imamo veliki problem. Ali kada već imamo taj veliki problem, 'ajmo ga probati riješiti barem u 2010. za koju se očekuje da će biti teška godina, i očito će biti teška godina. 'Ajmo ga probati riješiti na ovaj način da tvrtkama koje imaju potencijal da prežive, a žrtve su krize omogućimo neki prostor. I to je po mišljenju nas u HNS-u ideja ovog jamstvenog fonda da prežive to teško razdoblje. Što se prijedloga koji je pred nama tiče, mi smatramo da bi bilo možda pametnije, da u skladu sa barem nekim temeljnim strateškim opredjeljenjima HBOR bude taj koji je prvi filtar za projekte. Dakle, HBOR radi selekciju projekata i nakon toga te projekte nudi bankama, a banke procjenjujući rizik određuju onda i visinu kamatne stope, odnosno određuju visinu kamata. Na taj način se može i sami projekti usmjeriti i uskladiti barem do neke mjere sa strateškim ciljevima ako postoje u zagradi rečeno, razvoja hrvatskog gospodarstva. Druga stvar koju smatram ovdje nužnim je da se definira ili ograniči veličina tvrtki kojima se plasiraju ova sredstva. Ova vrsta sredstava ne može i neće biti efikasna, ako se plasira bez tog kriterija, jer naravno postoji realna opasnost da nekoliko najvećih, dva, tri najveća pojedu sva sredstva. Prema tome, cijela ideja jamstvenog fonda jeste da se oživi ono što je faktička struktura, faktički život hrvatskog gospodarstva i zato bi se trebalo ograničiti na male i srednje tvrtke, dakle tvrtka ne prelazi 400 zaposlenih i 400 milijuna kuna ukupnog prihoda. Na taj način izbjegavamo opasnost o kojoj su neke kolegice i kolege već govorili, da ta sredstva odu na jednu ili dvije, a najviše na tri adrese i na taj način ih zapravo bacimo u vjetar. Ovaj jamstveni fond može i budući da u ovom trenutku ništa drugo ni nemamo treba biti temelj za trening ljudi koji će kasnije raditi i pripremati projekte koji nisu tako daleko, koji su samo godinu i pol od danas je trenutak, ili malo više od godinu i pol, dakle početkom 2012. kad ćemo ih morati početi realizirati. To mora biti podloga za trening ljudi koji će pripremati hrvatske projekte za tih 26,5 milijardi kuna koji potencijalno možemo povući iz europskih fondova. Zato je važno kako u realizaciji ove ideje, ovog zakona kako se definiraju kriteriji, kako se treniraju i obrazuju ljudi koji će praktično evaluirati dakle vrednovati te projekte i predlagati ih za financiranje bankama. Banke će naravno procjenjivati razinu rizika. Ako nam se u ovoj situaciji dogodi a postoji kao i u svim situacijama do sada kad je to tobože bilo nemoguće a zapravo se radilo. Ako nam se dogodi da se ova sredstva budu dodjeljivala po stranačkoj, prijateljskoj, rođačkoj, klikaškoj, klijentelističkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi tome sličnoj kao što se recimo radi u situaciji decentralizacije dodjeljivanja sredstava jedinicama lokalne samouprave. Ako se dakle to dogodi znajte da niste upropastili samo ovaj garancijski fond i ovu ideju garancijskoj fonda i ove 2 odnosno 3 milijarde kuna, znajte da ste štetili hrvatskom gospodarstvu puno duže, da ste upropastili vrlo vjerojatno i veći dio od 26,5 milijardi kuna europskih fondova i da ste upropastili hrvatski položaj u financijskoj perspektivi odnosno u europskom proračunu od 2014. nadalje. Prema tome, što se HNS-a tiče mi ćemo podržati ovaj prijedlog, mi ćemo vrlo detaljno pratiti realizaciju i vrlo javno govoriti o tome što se događa u svim prilikama i na svim razinama jer nećemo dozvoliti da zbog eventualne politikantske provedbe ove ideje strada Hrvatska na dugi rok financijski i onemogući si da koristi ono što u ovom trenutku nažalost još nije opremljena koristiti ni kadrovski, ni institucionalno ali se nadamo da ćemo to uspjeti u slijedećih godinu i pol ili dvije godine odraditi. Ovaj fond i ova ideja bi trebala biti jedna podloga za formiranje i kapaciteta organizacijskih i ljudskih da se pripremimo za korištenje europskih sredstava. I svaki pokušaj da se ovdje postavi kao što se x puta do sada postavljalo i zbog toga i jesmo djelomično u ovoj situaciji da se umjesto objektivnih koriste politički kriteriji u dodjeli sredstava nas će koštati puno više. To koliko je u moći HNS-a a naša glavna moć u ovom trenutku je javna riječ ali vjerujte ima dosta veliki utjecaj ćemo spriječiti. Prema tome, podržavamo garancijski fond, pratimo vrlo detaljno kako se realizira i kakvi se kriteriji određuju i kako se sredstva dodjeljuju i apsolutno ga podržavamo isključivo kao kratkoročnu mjeru a ne kao trajni državni intervencionizam. Jer ako se pretvori u trajni državni intervencionizam onda je ova ideja propala. Hvala vam lijepo. Hvala. Imamo dva ispravka. Prvo gospodin Davor Huška. Izvolite. iz članka 8. koji kaže da će se krediti odobravati na rok od 3 do najviše 10 godina, samim time i jamstva to ne ulazi u kategoriju kratkoročnih kredita zaduženja jamstava nego dugoročnih. A članak 9. nam kaže isto tako da nominalni iznos danog jamstva će se smanjivati razmjerno otplati glavnice kredita. Znači, za sve vrijeme trajanja kredita postojat će jamstvo koje će se umanjivati do 10 godina znači u okviru vezano za ugovor o kreditu. Isto tako, rekli ste da nismo do sada bili uspješni u povlačenju sredstava iz predpristupnih fondova. To nije točno. Više od 80% sredstava predpristupnih fondova je povućeno, institucionalno se opremamo i obučavamo i vjerujem da će sve institucije biti spremne za sredstava koja dolaze 2012. i 2013. godine. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin Kruno Markovinović. Zahvaljujem. Pa evo moram ispraviti kolegicu koja tvrdi da bi zapravo sva nelikvidnost stala kad bi slijedeća nabava išla tek nakon evo isplaćene prethodne nabave. Prije svega, došlo bi do općeg zastoja a pogotovo do prestanka rada bolnice i slično. Ali kada spominje klub HNS-a moram reći kako je to bilo. bilo. 2001. "Coning" dobiva od tadašnjeg ministra Radimira Čačića posao 7 milijuna kuna obnove. Nakon toga ide 7 anexa. U 3. anexu "Coning" postaje kreditor države. Znači, država je raspisala natječaj, nije imala pravo, nije mogla otplatiti. U 5. anexu dobiva pored 7 milijuna bez novog natječaja još poslova za 10 milijuna. U 7. anexu i tih 10 milijuna "Coning" postaje kreditor države. Zahvaljujem na receptu. Hvala. Imamo povredu poslovnika, Nije bilo nikakvog ispravka netočnog navoda. Ovu ideju garancijskog fonda kolega Markovinović čak ni vi svojim marifetlucima ne možete baš negirati kao dobru. Dolazi od nas. Jedini je problem provedbe. Provedba po politikantskim kriterijima je vaša specijalnost i u ovom slučaju nećemo ju dozvoliti.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Nemoguće je o bilo kojem zakonu, o bilo kojoj mjeri koja se odnosi na gospodarstvo započeti, a ne početi temu i raspravu o velikoj financijskoj krizi, o padu ekonomskog i o padu gospodarske aktivnosti, kako u cijelom svijetu tako i u Republici Hrvatskoj. Zašto je to nemoguće? Jednostavno da nije tako, da je stabilno makroekonomsko okružje, da su pozitivna kretanja i stabilna kretanja makroekonomska onda ne bi bile ni nužne ove mjere. Ali nažalost, poteškoće su u gospodarstvu toliko izražene da one usporavaju čak opći društveni napredak. One su u društveno okružje unijele depresiju, a u okružje poduzetništva unijele su nesigurnost, neizvjesnost i otklonile onaj najvažniji čimbenik poduzetništva, entuzijazam. Takve posljedice su i logične imajući u vidu samo nekoliko podataka. Primjerice evo u Republici Hrvatskoj pad BDP-a 4,7% u trećem kvartalu prošle godine na godišnjoj razini 5,2%, u okružju najbližem Mađarskoj 6,9, Finskoj 7,9, Sloveniji 8,8, Litvi 15,6, Estoniji 15,7 pa čak i 18,4 u Letoniji. Prosjek pada BDP-a u Europskoj a jedina zemlja koja je zahvaljujući svojoj ekspanzivnoj monetarnoj politici Središnje banke zadržala gospodarski rast od 1,3% je Poljska u Pa nije ni čudo onda da je došlo do pada u Republici Hrvatskoj robnog izvoza za 21% ili 2 milijarde eura u nominalnom iznosu do pada uvoza za 26% ili 5,3 milijarde eura u nominalnom iznosu. A isto tako zbog međusobne povezanosti pada BDP-a i povećanja nezaposlenosti došlo je do povećanja nezaposlenosti iako znatno većeg nego što to po ekonomskoj zakonitosti pad BDP-a prouzrokuje. Došlo je do 51 tisuću više nezaposlenih na dan 31.12.2009. godine u odnosu na prethodnu godinu, odnosno nezaposlenost je porasla za 21,2%. I u svim gospodarskim prilikama, a posebice u ovim ekonomska politika se svodi na težnju nositelja politike da potiču i promiču one mjere i one pojave koje su društveno poželjne, a suzbijaju one pojave koje su društveno nepoželjne. Vlada je i ranije donijela nekoliko mjera koje su izravno utjecale na očuvanje stabilnosti bankarskog sustava, a što je prioritet u svim fazama gospodarskih ciklusa. Odmah na početku krize povećan je iznos osigurane štednje sa 100 tisuća na 400 tisuća kuna čime je i povećan iznos osiguranih depozita građana sa 60 milijardi kuna na 113 milijardi kuna, a istodobno je dva puta smanjivana obvezna stopa premije koje banke izdvajaju od Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka sa 0,5% na 0,4%, a nakon toga i na 0,32%. Vlada je tim izravnim mjerama i drugim mjerama izravno spasila hrvatski bankarski sustav, krvotok hrvatskog gospodarstva, ali je time spasila i same banke, a i njihove dioničare. Ali na bankarskom tržištu dogodio se jedan tržišni promašaj, jedan ekonomski defekt. Naime, istodobno je došlo do smanjivanja kreditne aktivnosti poslovnih banaka zbog smanjivanja kreditnih plasmana gospodarstvu, ali i zbog smanjenja kreditnih plasmana poduzetnicima i stanovništvu. A istodobno potražnja je konstantno neelastična i ne ovisi niti o cijeni kapitala niti od ponude kapitala. Ona je rasla i konstantan. Ali istodobno nikad bankarski sustav nije bio likvidniji. To je jedan paradoks ekonomski koji najbolje potvrđuje činjenica da je u 12. mjesecu prošle godine dospjela nenaplaćena potraživanja kod banaka su porasla do 30 dana za 1,1 milijardu kuna, a da su nenaplaćena potraživanja od 31 dan do 90 dana porasla za čak 8 milijardi kuna i usprkos tomu kod banaka se pojavio višak likvidosnog potencijala za 4 milijarde kuna i 1 milijardu eura. I istodobno kreditni plasman opada i naravno da u takvoj situaciji, u takvom jednom tržišnom defektu banke traže mogućnost kako plasirati sredstva, ali podijeliti rizik. I opet kako je jedna od najvažnijih uloga države ispravljati tržišne defekte država predlaže ovaj zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak kojega klub HDZ-a apsolutno podržava, jer će ovaj zakon nakon usvajanja postati najefikasnija i najučinkovitija podloga, okvir za gospodarski oporavak. Ovim prijedlogom zakona Republika Hrvatska preuzima pokriće dijela rizika novih kreditnih plasmana u visini 2 milijarde kuna, ali s tim da iznos jamstva ne može prelaziti 50% od glavnice Dobar je zakonski okvir članka 8. kojim se određuje da jamstva se mogu dati samo za kredite namijenjene za financiranje dovršetka postojećih investicija, za financiranje novih investicija, za obrtna sredstva i reprogramiranje kredita sklopljenih nakon 1. srpnja 2008. godine. Ali čini mi se da bi trebalo razmisliti i o tome da se ovdje u članka ugradi mogućnost i da se iz kreditnih plasmana, s obzirom da je država isto tako dužnik, da se pronađe način i model kako se dijelom iz tih kreditnih plasmana i otplaćuje dug državi, ali dijelom. Pa u tom smislu ja sam i jedan amandman podnio pa molio bih da o tome razmislite. Treba istaknuti odredbe članka 10. kojim je uređeno da jamstva ne mogu dobiti korisnici kredita za kupnju poslovnog udjela ili kupnju dionica ili za otplatu kredita koji su korišteni ranije za kupnju dionica u te svrhe i oni koji nemaju uređen dug prema državi. S obzirom na malo nejasan i nedefiniran termin "uređen dug prema državi" ja sam isto podnio jedan amandman koji jasnije uređuje taj dio pa evo molio bih da se i to uzme u razmatranje. Ovim predloženim modelom zasigurno se poduzetnicima omogućuje lakše dolaženje do kreditnih sredstava kod poslovnih banaka, ali Republika Hrvatska nastoji potaknuti poslovne banke na spremnost kreditiranja i uz očekivanja niže kamatne stope. Međutim, valja naglasiti, da su do sada poslovne banke kada je u pitanju odnos prema poduzetnicima i građanima vrlo često padale na testu profesionalnosti, vrlo često padale na testu poslovne etike, ali i padale na testu društvene odgovornosti. Najtežim vremenima svojevoljno i jednostrano su mijenjali visinu kamatnih stopa na već odobrene kredite, uvodili nove dodatno opterećujuće naknade, smanjivali nove kreditne plasmane, a kamatne stope povećavali na neprihvatljive razine. U najtežim vremenima promjenjivom stambenom politikom zadali su još ionako otežavajuću situaciju stanogradnji, a koja vrlo velik udio ima u ukupnom hrvatskom gospodarstvu. Međutim sada ovim prijedlogom Zakona o jamstvenom fondu banke u Republici Hrvatskoj imaju novu veliku i neponovljivu šansu. Ako se najveće banke ne budu dogovarale oko uvjeta kandidiranja, a kao što su znale do sada nekada raditi u nastupu na hrvatskom bankarskom tržištu, ako spriječe zlouporabu i nenamjensko plaćanje iz kreditnih plasmana, ako ne budu maksimalno iskorištavale ponuđeno jamstvo, ako ugovore fiksne kamate, a ne promjenjive ili fiksne u odnosu jedino na promjenjivi euro libor ili Ako kamatne stope budu stimulativne i prihvatljive na razini europskog okruženja, ako ne bude privilegiranih u dodjeli kredita, a posebno ako ne bude to dodjeljivano isključivo velikim kompanijama i utjecajnim kompanijama. Ako ne budu kreditne plasmane upotrebljavale za naplatu svojih potraživanja ili za naplatu potraživanja drugih banaka ili za naplatu potraživanja tvrtki u kojima su vlasnici ili tvrtki u kojima imaju ekonomski interes. Ako prednost budu davali proizvodnji i izvozu, ako budu brinuli o regionalnoj ravnomjernosti, ako sredstva iz kreditnih plasmana neće završavati kao pozajmice drugim poduzećima, drugim pravnim ili fizičkim osobama i ako iz sredstva iz kreditnih plasmana ne budu završavale u investicijskim fondovima ili tvrtkama u vlasništvu investicijskih fondova onda će se sigurno dobiti konsenzus o tome da su banke položile test društvene odgovornosti, a one to mogu ostvarujući i onaj svoj osnovni cilj ostvarenje profita, ali u jednom razumnom iznosu. Hvala lijepa. Hvala. U 10,46 je prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta o ovoj točki dnevnog reda. Sada će se, javio se gospodin državni tajnik gospodin Zdravko Marić prije prelaska na pojedinačnu raspravu. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo dozvolite mi par riječi prije nego što prijeđemo na pojedinačnu raspravu. nekoliko kvalitetnih sugestija i komentara u ime klubova, pa dozvolite mi da se na neke od njih i osvrnem. Krenut ću od jedne vrlo važne ja bih rekao varijable u bilo kojoj vrsti poslovnog odlučivanja, pa rekao bih i svakodnevnog odlučivanja, a to je "timing" mjera, nešto što smo čuli već na samom početku rasprave. I mi bi u Vladi isto tako voljeli i htjeli da je bilo mogućnosti i prostora i ranije poduzeti ovakvu vrstu mjere, ali na žalost odgovor na to pitanje je vrlo jasan. Jednostavno nije bilo moguće. Ja ću vas samo podsjetiti sa nekoliko i brojčanih pokazatelja na okolnosti koje su se događale, odnosno koje su se zbivale i u našoj zemlji, odnosno našem gospodarstvu ali i šire. Prije 11 mjeseci prekonoćno, znači kamatna stopa na prekonoćno oročavanje i posudbe banaka na međubankarskom tržištu je bila preko 30%. To je vrlo jasan signal kakva je bila razina likvidnosti u sustavu prije 11 mjeseci. Danas u ovom trenutku banke preko, iznos preko 4 milijarde kuna drže narodne banke uz prinos od 0,5%. Mislim da je to vrlo jasan pokazatelj kako su se okolnosti značajno promijenile. Sada netko si može postaviti pitanje je li moguće da se to nešto dogodi samo od sebe ili preko noći? E tu isto treba vrlo jasan dati odgovor. Sve mjere koje smo mi poduzeli prije svega iz Vlade i naravno Hrvatske narodne banke su dovele do ovoga. Prije svega, ono što smo stalno naglašavali je nužnost bila zadržavanja te financijske stabilnosti i ukupne makro ekonomske stabilnosti. Dakle, stvorili smo preduvjete i uvjete da možemo implementirati mjere, odnosno modele financiranja koje predlažemo. Isto tako, moram vas podsjetiti da Republika Hrvatska vrlo jasno i Vlada se vrlo jasno na početku odredila da neće ulaziti u stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, da isto tako nismo dobili nikakve pomoći u smislu nekih pomoći koje su dobivale članice Europske unije, odnosno Europske monetarne unije, eurozone od Europske centralne banke. Dakle, isključivo smo svojim kapacitetima i svojim rezervama koje smo gradili tijekom proteklih godina stvorili ove preduvjete. I samo još isto stvar da kažem. Dakle, ne samo za implementaciju ovih mjera, nego isto tako treba reći i što ste vrlo jasno i čuli poruku i od predsjednice Vlade i potpredsjednika za gospodarstvo, a naravno i od guvernera Hrvatske narodne banke da postoji još i dodatnog prostora za otpuštanje dodatne likvidnosti. Naravno, postavlja se jedno isto vrlo važno pitanje, a to je apsorpcijska moć i sposobnost ukupnog gospodarstva. Zato smo se i odlučili za ovakve mjere koje će gradualno činiti pozitivne efekte ukupnom gospodarstvu. Što se tiče iznosa modela vrlo kratko samo da kažem i pojasnim par stvari. Dakle, u ovom prijedlogu zakona stoji da se osniva jamstveni fond od dvije milijarde kuna. Država jamči na pojedinačni plasman do iznosa 50% što znači ja ću reći teoretski, ali hajmo reći bolje praktično, to znači da se stvara pod pretpostavkom da se ukupni jamstveni fond iskoristi da se stvara kreditni potencijal samo po ovom modelu od 4 milijarde kuna. Međutim, ono što sam rekao i u uvodnoj riječi mi nastojimo putem nadmetanja javnih, putem aukcija stvoriti konkurenciju među bankama koje će aplicirati i nadmetati se međusobno i za iznose tih jamstvenih kvota. Jedan od osnovnih kriterija će biti iznos koji je i banka voljna sudjelovati u riziku. Naravno, što banka bude više voljan sudjelovati u riziku, odnosno manji udio države to će biti prihvatljivija ponuda. Pa ako uzmemo da možda možemo vrlo jednostavno pretpostaviti da u realnim okvirima taj iznos će se kretati od 25% do 50%. Znači, da možemo govoriti čak i o kreditnom potencijalu po ovom modelu čak i do 8 milijardi kuna. Što se tiče kriterija mislim da ste tu na dobrom, odnosno dobru stvar, dobru temu otvorili. Sigurno da je to izuzetno važno. Mislim da vidite i u samom zakonu i to sam rekao i uvodno da smo vrlo jasno definirali osnovne, temeljne kriterije. Isto tako treba reći da u materijalu koji je Vlada Republike Hrvatske već usvojila i koji će biti još dodatno pojašnjen i kroz neke druge akte da će pojedini od tih kriterija biti pobliže definirani. Ali niti jedan od tih kriterija se neće stvoriti i neće biti definiran na način da se to radi bez nekakvih analiza. Mi smo radili i sa bankama i sa HNB-om i zaista nam je cilj zaista da većina poduzetnika, odnosno poduzeća bude raspoloživa, da ova sredstva budu njima raspoloživa. Ovo što smo sada na kraju čuli naravno da je izuzetno važno da se spriječi, odnosno da se preventivno djeluje i da se ukloni nekakva mogućnost dogovora banaka. Ali, ponovit ću riječi što je rekla predsjednica Vlade i potpredsjednik za gospodarstvo, nama je cilj ovim modelom prije svega ukloniti, mislim da se to jasno vidi, kako su oni rekli politički kišobran. Dakle, država, Vlada sa odobravanjem pojedinih plasmana zaista nema ništa. Poduzetnici, ponavljam još jedanput, idu u poslovne banke, ali isto tako nam je interes da se ukloni taj tzv. poslovni kišobran gdje bi eventualno moglo doći u ovakvu situaciju da se banke međusobno dogovaraju. Ponavljam, najčišći i najbolji način da se takvo nešto dogodi je upravo te aukcije, odnosno sustav tih javnih Što se tiče ovih par specifičnih stvari samo da kažem, dakle ova opaska vezana za HBOR je relevantna, mi smo je uzeli u obzir i na početku. Međutim, moramo biti svjesni postojećih trenutnih kapaciteta HBOR-a. HBOR radi zaista dobro svoj posao, ali oni su u Zagrebu, samo u Zagrebu centralizirani. 40-ak ljudi koji tamo rade vrlo kvalitetno svoj posao na ocjenama analiza kreditnih i inih iako bi poduzetnici prvo išli prema HBOR-u prvo pitanje, odnosno prvi problem je zapravo da bi na taj način HBOR postao možemo reći usko grlo. Iz tog razloga se jesmo odlučili da poduzetnici idu prema bankama, dakle standardna procedura, međutim u konačnici odobravanje i konačnu verifikaciju odobravanja plasmana će dati HBOR, koji naravno radi u ime i za račun I naravno isto tako što se tiče ovoga što je uvažena zastupnica Pusić rekla sigurno da se možemo složiti s tim da je i ovaj model, odnosno i ovi modeli financiranja jedna vrlo kvalitetna prilagodba i priprema svih nas zapravo za sustav korištenja naravno još bolji sustav korištenja strukturnih i kohezijskih fondova. Hvala lijepa. Hvala. Ima još jedna obavijest. Predsjednica Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, gospođa Dragica Zgrebec, zakazala je sjednicu za danas 04. veljače u 14 sati u dvorani "Janka Draškovića", II kat, 202. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Boris Kunst, izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa sigurno da jamstveni fond je spas za mnoge poduzetnike. Ja bih čak se usudio reći da je taj jamstveni fond umjetno disanje koje Vlada Republike Hrvatske daje gospodarstvu za brži oporavak i rast proizvodnje. Država se aktivno uključuje s mjerama koje će pomoći poduzetnicima da lakše dođu do povoljnijih kredita. Sredstava sa kojima će potaknuti likvidnost svojih tvrtki, ali i time ukupnu likvidnost države. Nažalost, dosta je bilo ovdje govora u uvodu o problemima u kojima je Hrvatska tako da 83% industrijskih poduzeća pogođeno je posljedicama globalne krize kroz gubitak tržišta. Najveće žrtve gospodarske krize su prerađivačka industrija koja sigurno ima važnu ulogu u strukturi gospodarstva te je tu građevinarstvo i trgovina. Kod otkazivanja Ugovora o radu najviše su stradali radnici zaposleni na određeno vrijeme. Radnici zaposleni na određeno vrijeme samo u 2009. godini ostali su bez 98 tisuća 343 Ugovora o radu i što je u svakom slučaju itekako značajna brojka. Osim nezaposlenosti u zadnjih godinu dana značajno je porasla i nelikvidnost za gotovo 7 milijardi. U strukturi nepodmirenih obveza do 60 dana dominiraju 4 djelatnosti. To je prvo prerađivačka djelatnost sa udjelom nekih 30,8%, pa poslovanje nekretninama sa udjelom od 21,1%, trgovina sa udjelom od 19,8% i građevinarstvo sa udjelom od 10,17%. Poseban problem su javna poduzeća koja svoje obveze plaćaju po 8 ili 10 mj. sa zakašnjenjem. Zato vjerujem da će sredstva tj. ovaj jamstveni fond pomoći mnogim poduzetnicima da bolje likvidnosti i međusobnom plaćanju koje bi normalno doprinijelo da se nelikvidnost od cca 25, 26 milijardi koliko se sada spominje spominje znatnije umanji. Jamstveni fond će prije svega biti od velike koristi za prerađivačku industriju i građevinarstvo. Pomoći će mnogim poduzetnicima za otvaranje novih radnih mjesta, a i ja vjerujem da će im pomoći da se prekine sa tom lošom praksom, a to je ta praksa neisplate plaća jer nažalost negdje sada imamo u Hrvatskoj 70 tisuća radnika koji rade, a ne prima plaću. Zato podržavam donošenje ovog Zakona o jamstvenom Fondu za gospodarski razvitak i oporavak jer usudio bih se reći da njega čekaju ko ozebli sunce mnogi poduzetnici kao i dobar dio trgovačkih društava jer ne smijemo zaboraviti podatak da od 134 tisuće registriranih trgovačkih društava više od 16% su poduzeća koja su kandidati za odlazak u stečaj. A isto tako dio radnika očekuje da će kroz spas tvrtki sačuvati svoja radna mjesta, a da ne kažem koliko to očekuju oni oni nezaposleni na Zavodu za zapošljavanje gdje je brojka premašila 291 tisuću, koji čekaju da se i kroz ta sredstva otvaraju nova radna mjesta, znači očekuju svoj spas za zapošljavanje. Sve u svemu na kraju moram reći da svi mnogo očekujemo od tog jamstvenog fonda. Zato je on itekako vrijedan pažnje i treba ga podržati. No, obzirom da je državni tajnik ovdje ja bih želio vam eto 2 neke ideje koje su sindikati me zamolili da vam iznesem pa ako ima prostora da u vidu amandmana vi to još danas vidite. Razgovarali smo to i u Odboru za rad i socijalno partnerstvo, a to su 2 prijedloga gdje kažu da prednost za jamstvo koje bi poduzetnici dobili imaju projekti koji nude zadržavanje postojeće zaposlenosti ili stvaraju mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta. To je jedan prijedlog, drugi prijedlog je da se u članku 10. isto doda gdje se jamstva ne daju korisnicima, gdje je definirano kojim se korisnicima ne daju jamstva, ako ima dug prema radnicima, ili ako krši prava radnika. Ustvari što se htjelo postići? Pa htjelo se postići da shvate i oni poslodavci koji ne poštuju osnovne norme prema radnicima, ne isplaćuju plaće da ne mogu ne samo sada po ovom jamstvenom fondu, nego i ubuduće da to bude jedno pravilo očekivati nikakvu pomoć ako faktički oni ne poštuju one osnovne regule koje bi trebali poštivati prema svojim zaposlenicima. Pa eto, ja vas molim ako možete vidjeti da li ta dva prijedloga, ja vam mogu ih dati, mogu se na neki način u vidu amandmana do novog izglasavanja zakona uvrstiti. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Ante Kulušić. **Kulušić, Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Od druge polovine 2008. godine čitav svijet, pa tako i Republiku Hrvatsku zahvatila je jaka financijska kriza. Vlada je poduzela niz mjera kojima je utjecala na smanjenje proračunske potrošnje. Djelovalo se i na prihodovnu stranu kako ne bi došlo do većeg povećanja socijalnih razlika odnosno kako bi se sačuvala razina mirovina i socijalnih davanja iz proračuna. Nastojala se maksimalno čuvati i razina potpora koje idu prema malom i srednjem poduzetništvu to smo sve imali prilike vidjeti kroz prijedloge državnog proračuna za 2009. godine i 2010. godinu. Možemo biti zadovoljni dosadašnjim naporima koje je Vlada na čelu s premijerkom poduzela da stavi pod kontrolu javne financije. Rad na programima za gospodarski oporavak bio je kontinuiran i sada je rezultirao i prijedlog ovog Zakona koji je pred nama. Važno je ovaj Zakon kojim se uvodi model B financiranja mjera za gospodarski oporavak i razvitak sagledati model A kojim država direktno putem HBOR-a sufinancira kreditne plasmane banaka. Modelom financiranja koji se uvodi ovim Zakonom država putem jamstvenog fonda preuzima dio rizika novi kreditnih plasmana banaka. Jamstva se daju i to je važno još jednom ponoviti za kredite kojima se sufinanciraju nove investicije, ili dovršavanje započetih ali i obrtna sredstva i reprogramiranje kredita ugovorenih nakon 1. srpnja 2008. godine. Modelom B jamstva koji se predlaže zakonom i modelom A izravnog sufinanciranja kredita povećat će se dostupnost financijskih sredstava poduzetnicima. Važno je sudjelovanje i suradnja svih i ne stavljanje u prvi plan uskih vlastitih interesa. Ovdje u prvom redu mislim na banke koje ne bi smjele postaviti lihvarski i zanemariti ogromne napore države, izravno sudjelovanje u smanjenju rizika plasmana. Od njih očekujemo maksimalno snižene kamatne stope. Na poduzetnicima je priprema projekata kojima će povući kreditna sredstva koja im se otvaraju. Očekivani pozitivni efekti ovog Zakona su višestruki, od poticanja gospodarskog oporavka do smanjivanja nelikvidnosti, očuvanja radnih mjesta, i fiskalne održivosti. Sve to nam je u ovom trenutku više nego potrebno, zato podržavam napore i rad Vlade te prijedlog dan kroz Zakon o jamstvenom Fondu. Hvala. Hvala. Imamo repliku, gospodin zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine Kulušić upravo suprotno vašoj raspravi ste rekli da možemo biti zadovoljni kako je naša država Vlada stavila pod kontrolu javnu potrošnju. Upravo suprotno, možemo biti jako nezadovoljni zbog toga i ne govorimo samo mi iz oporbe, govore stručna javnost, govore sindikati i govore i drugi koji sudjeluju u javnom životu Republike Hrvatske, na kraju krajeva govore to i Hrvatski građani. Dat ću vam samo jedan primjer da smo prošle godine odlučili se ne uvesti krizni porez odnosno harač 2,2 milijarde kuna manje bi bilo prihoda planirano u proračunu, da se našao za taj iznos smanjenje javnih rashoda to bi bila konkretna i puno veća pomoć hrvatskom gospodarstvu nego što je ovaj jamstveni Fond. Znači mi idemo upravo suprotno, potičemo javnu potrošnju, ja neću reći, ima mnogo analiza kada se uspoređuju zemlje u našem okruženju, pa da ne govorim sada o Austriji i Njemačkoj koja ima javnu potrošnju ili ajmo reći hladne, fiksne rashode administracije države, pa čak i do 50% manje nego što je to slučaj u Hrvatskoj. Znači upravo suprotno, naša država štiti javnu potrošnju, štiti svoje troškove, ali ne štiti onih 70 tisuća obitelji koji su ostali bez prihoda prošle godine, znači 300 tisuća naših sugrađana gdje je netko u obitelji ostao bez posla i nemaju za život. Štiti sebe a ne štiti Hrvatske građane. Odgovor gospodin Kulušić. Izvolite. **Kulušić, Ante (HDZ)** Gospodine Maras ne bih želio s vama puno polemizirati i prije dvije godine kada je situacija bila bez tih 70 tisuća nezaposlenih što se tiče vaše strane situacija u državi je bila katastrofalna. DA se zaposli još 150 tisuća novih opet bi bila situacija katastrofalna. Prema tome, svaka diskusija

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo danas smo čuli nekoliko izlaganja po pitanju donošenju ovoga novoga i ja također želim reći nekoliko riječi da je upravo ovo vrijeme kada je i Vlada Republike Hrvatske u suradnji sa bankama sa HBOR-om pristupila ovome jednom velikom poslu, a slobodno mogu reći u vrijeme kada je to gospodarstvu zaista i potrebno. Koji je cilj, i što je bit donošenja ovog Zakona svakako je vidljivo da je cilj prevladavanja teškoća u gospodarstvu, jer gospodarstvo je to koje je pokretač svega onoga što nam je bitno za opstojnost i bez gospodarstva jednostavno nema budućnost. Cilj je eliminirati globalnu krizu na Hrvatsko gospodarstvo koja je počela 2008. godine i ja sam već tada govorio da je kriza pomalo došla u Hrvatsku, no ona se svakako produbljivala kako je vrijeme odmicalo. Vlada Republike Hrvatske je donijela i mjere za gospodarski oporavak i razvitak a prvenstveno radi očuvanja radnih mjesta i stvaranje novih uvjeta uvjeta s time da se svakako misli na povećanje investicija. Također se prvenstveno misli na osiguranje zadovoljavajuće razine likvidnosti o kojoj danas evo govorimo. I svjesni smo da bez likvidnosti nema funkcioniranja. Svjesni smo također da je uslijed ove ekonomske i svjetske krize došlo ne samo do smanjenja likvidnosti, nego je došlo što je po meni najveće i najzabrinjavajuće, došlo je do propadanja određenih tvrtki. Prvenstveno mislim na one koje izvoze, a tiče se i Europske unije i općenito svjetskog tržišta. Tvrtke koje su poslovale, danas više ne postoje i to je ono što zabrinjava, da smo svi mi koji sudjelujemo u gospodarstvu i u bilo kojem smislu gospodarskog razvitka, znamo da je danas teško raditi prvenstveno iz razloga što su pojedine tvrtke ili mnoge tvrtke ostale bez kupaca. To je danas doista zabrinjavajuće možda više nego što se tiče likvidnosti. Ja sam svjestan da bez obzira na teškoće kada govorimo o likvidnosti bi mnogi danas gospodarstvenici pristali na plaćanje i 150 i 180 dana. Ali ovo što sam malo prije rekao, zabrinjavajuće je da su mnoge tvrtke ostale bez kupaca. Dakle nema kupaca, oni su jednostavno nestali. Kada govorimo o svim ovim aktivnostima koje Vlada poduzima, svakako je bitno reći da želi sa ovim mjerama osigurati stabilizaciju prihoda u državnom proračuna. Svjesni smo da ako pojedine tvrtke ne posluju da ako nemaju aktivnosti u gospodarstvu i na svome računu, da istovremeno i prihodi u državnoj blagajni su svakim danom sve manji. Također se želi sa ovim poboljšati i struktura bilance plaćanja, kao što sam rekao i naravno sve ostale koristi koje će proisteći iz ovoga zakona. Koja su to osnovna pitanja i što bi trebalo urediti predloženim zakonom? Ovim zakonom dobivamo uspostavu jamstvenog fonda za gospodarski oporavak i upravo u vremenu kada je gospodarstvo kao što je ovdje već i rečeno doista u teškoj situaciji. Jedino ovakvim poticajnim mjerama Vlada Republike Hrvatske u suradnji sa svim ostalim institucijama može potaknuti gospodarstvo. I bitno je reći da će Republika Hrvatska preuzeti pokriće, djela rizika što do sada nismo imali takve slučajeve i nismo imali ovakva poticanja kao što to imamo danas. Na kreditne plasmane banaka, dakle u onom dijelu će Republika Hrvatska preuzeti dio odgovornosti za plasmane pojedinim poduzetnicima. Koji je cilj svega ovoga? Cilj je prije svega da pokrenemo investicije, da pokrenemo projekte. Svjesni smo da i sredstva koja planiramo dobiti od Europske unije, ne možemo na njih računati ako istovremeno ne budemo imali pripremljene projekte. ovo što danas Vlada priprema su također potrebni projekti u gospodarskom subjektu, jer jedino na takav način sa planiranjem i nove proizvodnje i novih programa potičemo razvoj gospodarstva, potičemo rast proizvodnje i naravno rast dugoročno nezaposlenih ljudi. Ovdje je netko od kolega govorio ili kolegica, da je ovo kratkoročni poticaj mjera, da su ovo kratkoročne mjere. No, poštovani kolegice i kolege, ovo su dugoročne mjere i Vlada ovdje ne smije stati. Ovo je samo jedan prvi korak da u ovom teškom vremenu gospodarske svjetske krize nastavimo i u sljedećim godinama poticati proizvodnju, jer je ovo najbolji način i mogućnost da stvorimo nove aktivnosti, da stvorimo radna mjesta i da dugoročno riješimo problem nezaposlenih ljudi kojih je danas na zavodu doista mnogo. Naravno kroz ove projekte ćemo imati dugoročne investicije i također dijelom obrtna sredstva. Bitno je ovdje napomenuti da će u ime države ovdje jamstvo davati HBOR u ime Vlade, odnosno u ime Republike Hrvatske. I doista je potrebno ovdje naglasiti da je HBOR jedina banka danas u Hrvatskoj pogotovo u ovim teškim vremenima koju interesira razvoj gospodarstva. Ovo je banka koja je u ovom teškom vremenu jedina nudila ruku izlaska gospodarstva iz krize za razliku možda od komercijalnih banaka koje to u ovom teškom vremenu nisu prepoznale. Ovdje je govoreno naravno da komercijalne banke ne prate gospodarstvo u onom smislu a to je da prilagode svoje kamate ovim teškim uvjetima. Siguran sam da u ovom današnjem vremenu niti jedno gospodarstvo ne može poslovati sa kamatom od 12% i da sa takvom kamatom nijedno poduzeće nema budućnosti. I stoga zahvaljujemo i Vlada Republike Hrvatske i HBOR-u koji su omogućili gospodarstvu da prežive, a sa ovim novim fondom da imaju doista budućnost u svome gospodarstvu i u svim onim programima koji će biti započeti. Svakako moram naglasiti, obzirom da dolazim iz Požeško-slavonske županije da će to za moju županiju biti izuzetno korisno pogotovo za one djelatnosti kao što su drvna industrija koja danas trpi najveće terete jer je preko 7 tisuća ljudi ostalo bez posla. Također i broj nezaposlenih u mojoj županiji je tisuću ljudi veći nego što je to bio u 2008. godini. Stoga sam siguran da ove mjere daju garanciju budućnosti proizvodnje koja je danas u ovim teškim uvjetima ugrožena i siguran sam da ćemo i sa ovim poticajnim mjerama uspjeti pronaći nove kupce, jer mnoga su poduzeća ostala upravo bez onih kupaca koje su imali u proteklim godinama. I zato dajem potporu ovome novom zakonu, ovome fondu za spas gospodarstva, jer on dolazi u vrijeme kada je to doista potrebno. Naravno, ima i onih koji kažu moglo je i prije. No, svjesni smo da je 2009. godina i konac 2008. doista bio jako težak i da je situacija na svjetskom tržištu bila daleko drugačija nego što je to danas a siguran sam da ćemo sa ovim sredstvima potaći gospodarstvo i da ćemo se vrlo brzo najprije vratiti u kolotečinu tamo gdje smo bili prije godinu i pol dana a onda sam siguran i sa nastavkom financiranja gospodarstva u idućem vremenskom periodu dakako povećati broj zaposlenih i rast ukupnih prihoda. Hvala vam lijepo. dvije prijave replika. Najprije uvažena kolegica Dragica Zgrebec. Izvolite kolegice. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Naime, ne negiram da će određeni efekti po ovom zakonu se postići. Međutim, najveći dio onoga što ste vi kolega govorili o ovim mjerama koje su pretočene, jedna od tih mjera pretočena u ovaj zakon neće se postići. A znate zašto? Zato što i vi pa i Vlada negirate uzroke krize u Hrvatskoj i kažete da je to samo refleksija globalne ekonomske financijske krize. Nažalost, nije tako. izlazak iz gospodarske krize u Hrvatskoj će biti dugotrajan i ne može se ovakvim parcijalnim mjerama ona rješavati. Naime, uzrok naše krize je u sustavu gospodarskom. Mi smo decenijama negirali da je potrebna Hrvatskoj proizvodnja jer smo nju kompenzirali uvozom. Sada kada više nemam sredstava za uvoz sad smo došli u probleme. Mi ne možemo potaknuti gospodarski rast u situaciji u kakvoj smo danas gdje su tvrtke prezadužene da bi se zaduživale ponovo. Mi ne možemo riješiti problem dok imamo ovako visoku javnu potrošnju. Mi imamo gospodarski pad od 6%, istovremeno u proračunu povećavamo rashode za 7%. To je neodrživa situacija. I dok nećemo rješavati gospodarsku strukturu sa jednom pametnom ekonomskom politikom koja se u prvom redu zasniva na tome da rasteretimo gospodarstvo i građane jer nemate vi ni investicija ako investicija nije konkurentna, ako investicija nema plasman, ako građani nemaju kupovnu moć niste ništa riješili. I zato sam ja skeptična da će ovo polučiti visoke rezultate. Hvala. Odgovor na repliku kolega Lucić. Izvolite. **Lucić, Franjo (HDZ)** Pa gledajte kolegice Zgrebec, ako ćemo svi biti skeptični u ovome slučaju onda danas možemo razmišljati o zatvaranju svih gospodarskih subjekata. Pa doista živimo valjda u nekoj nadi i budućnosti da će i novo neko vrijeme dati određene rezultate. Još jednom ponavljam, ovo nisu kratkoročne mjere Vlade Republike Hrvatske za 2010. godinu. Ove mjere moraju biti dugoročne kako bi gospodarstvo u Hrvatskoj dobilo ono što želimo a to je i otvaranje novih mjesta i povećanje. Pa ja doista vas razumijem ali ja imam pravo na to govoriti jer sam i sudionik u gospodarskom smislu i sudionik ove velike krize i koji sam morao donositi zajedno sa svojim menađerom tvrtki određene odluke koje su doista nepopularne. Ali poštovana gospođo, ako nećemo vjerovati u ovo danas što donosimo sigurno ne možemo ni očekivati bolje rezultate u gospodarstvu. Ali vi ste skeptični općenito prema svemu i doista ne razumijem vaš stav kada je Vlada danas doista donijela ovakvu jednu odluku vi danas ponovno sumnjate u ovaj jamstveni fond. Pa ne znam šta bi trebali napraviti a da bi vi istovremeno podržali odluke Vlade i da bi zajedno činili da sutra u gospodarstvu bude bolje. Hvala. Za repliku se prijavio i kolega Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Lucić, mi nismo skeptični nego mi smo sigurni da ova Vlada ne može Hrvatsku izvući iz gospodarske krize. A druga stvar koju sam vam htio reći, zavapili ste za potrošačima. Pa upravo ste vi potakli to da potrošnja padne prošle godine u Hrvatskoj dižući ruku za krizni porez, za povećanje PDV-a. U ove dvije godine, 2009. i 2010. 5 milijardi kuna će Hrvatska naplatiti po tim novim porezima kojima je Vlada HDZ-a a među njima unutar vladajuće koalicije osobno i vi koji su uzeli hrvatskim građanima i smanjili potrošnju. 15% je pala potrošnja prošle godine, oko 10% će to biti ove godine. Gospodine Lucić, ne možete s jedne strane vapiti za potrošnjom a sa druge suzbijati na taj način da ljudima uzimate novac iz njihovog džepa da ne mogu trošiti.

za drugi puta da znate. Gledajte, vaša općenito politika gledajući SDP-ovu politiku se razlikuje od ove današnje koju vodi Vlada Republike Hrvatske. Naime, zbog čega? Pa zato što ste vi doista u opoziciji i vi na sve moguće načine želite ovoj javnosti se prikazivati i dodvoravati, slobodno mogu reći takvim možda grubim rječnikom, na razno razne načine. Kolega, pa tko je uveo harač kako ga vi zovete? A to nije harač. To je nešto što je ova Vlada morala učiniti a zbog svih onih problema koji su nastali. Vi želite ovoj javnosti uporno prikazati da to nije zbog toga što je svjetska i ekonomska kriza nego isključivo zato što je Vlada učinila određene pogreške. Pa poštovani kolega, kada govorite o haraču pa moram se osvrnuti na vašeg gradonačelnika i na grad Zagreb. 18% ste uveli Da ne govorim o svim onim nametima koje ste uveli u ovome gradu a na teret građana koji danas doista žive u ovoj teškoj situaciji. Pa zašto to ne govorite šta ste radili 2001., kada ste bili na vlasti. Zar vam dovoljno ne govori da ste u biti samo četiri godine od 20 godina uspostave Republike Hrvatske bili na vlasti a to je najbolji odgovor šta i kako građani misle o vašoj politici. Pa nemojte danas u ovim teškim vremenima obmanjivati javnost. Pomozite svima onima a između ostalim i Vladi Republike Hrvatske koja želi poticati gospodarstvo i da što prije izađemo iz ovih teškoća. **Friščić, Davor Bernardić. Izvolite, kolega. **Bernardić, Davor (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora. Moram na početku konstatirati da je skoro dvije godine prošlo od prvih upozorenja iz redova SDP-a o krizi. Skoro dvije godine je prošlo od prvih upozorenja i najave svjetske krize. U ovom trenutku nakon dvije skoro godine prva mjera za gospodarstvo jedino što možemo reći je prekasno s tim da se ne zna kakve će efekte proizvesti što je tužno. A tužno je zato jer je u međuvremenu 73 tisuće ljudi u prošloj godini ostalo bez posla, zato što je broj insolventnih obrtnika povećan na 36 tisuća, zato što je broj insolventnih tvrtki povećan na 26 tisuća, zato jer je u tom roku direktno ugroženo 70 tisuća ljudi i nakon skoro dvije godine od prve najave krize dolazi ova mjera. Jedino što je u međuvremenu povećano su porezi. Povećan je porez na dodanu vrijednost, uvećan je trošak za mobilnu telefoniju i uveden je krizni harač građanima. Povećani su nameti i gospodarstvu i građanima. Što radi Europska komisija pred kraj 2008. 2008. godine? Što radi odgovorna Europska komisija? Europska komisija predlaže europski plan za oporavak europskog gospodarstva na 20 stranica sa setom mjera koje su preporuka zemljama da ih provedu. Što radi odgovorna oporba? Odgovorna oporba na čelu sa SDP-om predlaže isto tako prije godinu dana 26 antirecesijskih mjera za izlazak gospodarstva iz krize. Niti jedna od tih mjera nije prihvaćena. U međuvremenu je 73 tisuće ljudi ostalo bez posla, mnoge tvrtke su insolventne, neizvjesna je budućnost radnika u sljedećoj godini jer je prema najavama HUP-a u sljedećoj godini bi direktno moglo biti ugroženo gubitkom radnog mjesta 50 tisuća ljudi, a tada je jedna od naših mjera koja je išla u smjeru oporavka hrvatskog gospodarstva i oporavka tvrtki bila upravo povećanje kreditnog potencijala HBOR-a za kreditiranje gospodarstava. To dolazi sa godinom dana zakašnjenja. I ako se može, ako se želite pozivati na to da je promjenom Vlade odnosno promjenom premijerke došlo do određenih promjena u svakom slučaju u roku od pola godine za prvu mjeru za gospodarstvo je još uvijek prekasno i to je ono što je veliki problem. Kada govorimo o ovom prijedlogu zakona onda se treba napomenuti što i koja poruka se šalje investitorskoj javnosti, onima koji žele investirati u ovu zemlju, onima koji žele otvarati nova radna mjesta. Uz uvođenje tri novih poreza, uz uvođenje hrpe novih parafiskalnih nameta u ovoj prošloj godini smo hrvatskom gospodarstvu otežali, otežali, nismo mu pomogli. To je ono što je velik problem. Sada idemo s ovim prijedlogom s tim da se definira par stvari za koje ni poduzetnici ne znaju šta će iz njih ispast, za koje ni poduzetnici ne znaju na koji način će koristiti ta sredstva. Prva stvar je da korisnik kredita zaključno s danom 30. lipnja 2008. godine bio gospodarski subjekt koji nije bio u teškoćama. S time de facto 30. lipnja 2008. godine priznajete kao početak krize, to je bilo prije godinu i pol dana mada ste godinu i pol dana tu tu krizu negirali. No međutim, što ako je gospodarski subjekt na dan 30. lipnja, na samo jedan dan bio u poteškoćama upravo zbog nepodmirenih tj. nenaplaćenih potraživanja, a za koje mu duguje država ili s državom povezana poduzeća, što u tom slučaju? To znači da on neće biti u prilici spasiti radna mjesta, to znači da neće biti u prilici investirati. Također, tu je pitanje uređenog duga. Država si može dozvoliti luksuz da nekom ne plati, no međutim poduzetnici si ne mogu dozvoliti luksuz da ne plate državi. Prema tome, za one poštene koji redovno podmiruju svoje obveze, ukoliko su i upali u teškoće oni po po ovome neće moći koristiti ovaj kredit za saniranje i restrukturiranje, za likvidnost i za sve ono za što se može koristiti, a ovi krediti mogu se koristiti gotovo za svašta. A da je tome tako, da je država jedan od glavnih generatora iz državno povezanog poduzeća nelikvidnosti napravili smo istraživanje za 21 najveće državno javno poduzeće koje ukupno u 2008. godini je imalo nepodmirenih obveza u iznosu od gotovo 7 milijardi. 7 milijardi je trećina svih nepodmirenih obaveza kod pravnih osoba. Država generira gotovo pola i više od pola nelikvidnosti u hrvatskom sustavu. Ono zbog čega su poduzetnici, poduzetnička javnost, oni koji žele investirati i otvarati nova radna mjesta, ne samo zadržati stara, skeptični je zbog toga što zbog bankarskih tajni mi ne možemo objaviti tko će sve biti korisnik kredita i u kojem iznosu. Ovi krediti se daju do iznosa od 60 milijuna. To nije mali novac. Voljeli bi znati da li će među tima biti i crne ovce, da li će biti oni koji su najneredovitiji u plaćanju svojih obveza. To je loša poruka, a s druge strane pomažemo bankama da zaštite svoje plasmane, jer de facto ovime štitimo rizične tj. nešto rizičnije plasmane banaka, a oni za uzvrat ne žele objaviti tj. ne mogu objaviti podatke o onim korisnicima kredita među kojima će možda biti i onih koji nisu zaslužili da dobiju taj kredit. Nesigurnost investicija zbog novih nameta nije klima u kojoj ljudi žele investirati i zbog toga i u prošloj godini su pale strane investicije za 50%. No međutim, ono što se treba zapitati, pola godine od dolaska nove Vlade na čelu sa premijerkom, premijerkom, mi nemamo strateški okvir za razvoj, nemamo što želimo raditi i koju industriju u sljedećem razdoblju želimo razvijati. Španjolska kad je počela predsjedavati Europskom unijom prvi dokument je bio strateški okvir za razvoj do 2020. godine, na tragu svih onih dobrih europskih praksi koje su vezane za zajedničku poljoprivrednu poljoprivrednu politiku koja se definira na rok od 7 godina, koja je vezana na zajedničku ribarsku politiku koja se također definira na 7 godina. Ono što radi Europa radi kontinuirano, radi na dugi rok, radi s planom, radi strateški, radi za razdoblje od 7 do 10 godina. To je nešto što Hrvatska nema. I stoga samo s čime mogu zaključiti, podržat ćemo ovaj jamstveni fond, no međutim godinu i pol dana nakon krize, nakon pojave krize u Hrvatskoj prva mjera za oporavak hrvatskog gospodarstva smatramo da dolazi prekasno. Hvala lijepo. Imamo sada nekoliko ispravaka navoda i nekoliko replika. Prvi se za ispravak navoda prijavio uvaženi kolega Frano Matušić. Izvolite, kolega Matušić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega, izgleda da vam računice u SDP-u nisu baš na mjestu. Naime, sve kad bi bio točan podatak koji ste rekli o tome da država generira unutarnji dug. Rekli ste od ukupnog duga koji je preko 20 milijardi kuna utvrdili ste da država 7 milijardi kuna duguje i da je to preko 50%. To ste to, upravo tako ste rekli. Dakle, ta računica ne stoji. Drugo, netočno je da je Vlada tek prvu mjeru donosi sada. Vlada je donosila i prije mjere. Svi znamo o povećanju sredstava osiguranih u bankama. Znamo koliko je pomogla da se bankarski sektor stabilizira što je bio preduvjet stabilizacije zapravo cjelokupnog i sektora gospodarstva. Netočno je da se vrlo malo postiglo od kad je došla premijerka Kosor. Zaboravili ste da su bila dva rebalansa proračuna, zaboravili ste sve ono što je pozitivno napravljeno. A kad ste nudili vaše mjere, onda trebate istaknuti hrvatskim građanima da je među jednom od glavnih mjera bilo zapravo otpuštanje dodatnih preko 50000 djelatnika u javnoj službi. To su bile vaše mjere za navodni spas gospodarstva. Dakle, dodatna nezaposlenost. Preko 50000 radnih mjesta ste htjeli ugroziti na tim vašim vjerovanjima. Dakle, to su i doktori, učitelji. Dakle, nije samo javne službe su sve one službe koje se podrazumijevaju pod tim ne samo činovnici koji bi tako najčešće spominjete. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Idući se za ispravak navoda prijavio uvaženi kolega Dragan Kovačević. Izvolite kolega Kovačević. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime, kolega je konstatirao da je ovo jedina mjera koju provodi Vlada Republike Hrvatske ako se računa vrijeme recesije, krize itd. Dakle, to apsolutno nije točno. Naime, mi smo prošle godine povukli niz mjera koje su prije svega značile stabilizaciju državnih financija i s druge strane to su bile mjere monetarne politike. Da te mjere i ti potezi nisu povućeni danas bi imali raspad i financijskog i monetarnog sustava, a one su upravo preduvjet, dakle ta stabilizacija da možemo provoditi i ovakve programe dakle gdje je Vlada uspjela aktivirati i bankarski sustav i svoje institucije kako bi se našim gospodarstvenicima putem ovih jamstava omogućilo novo investiranje i premošćavanja tekuće nelikvidnosti. Prema tome, povućeno je niz poteza i mjera od državne štednje, pa i do svih ovih drugih koje ste i vi nabrojali, dakle kako bi se stabilizirale državne financije, ojačao monetarni sustav, dakle i stvorile pretpostavke za povlačenje i onih poteza koji idu ove godine. Hvala lijepa. Hvala lijepo. I kolega Davor Huška se također prijavio za ispravak navoda. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče, pa evo na tragu ispravke kolege Kovačevića nadopunit ću netočan navod kolege Bernardića koji kaže da su ovo prvi potezi Vlade prema gospodarstvu u Republici Hrvatskoj. Taksativno samo da pobrojimo određene aktivnosti koje su bile tijekom 2008., 2009. a nastavljaju se u 2010. pa tako nastavlja se sa provođenjem programa poticanja međunarodne konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske za 2009. i 2010. Vrijednost programa samo u 2009. je bila 46,7 milijuna kuna, a povećano u 2010. na 53,6 milijuna kuna. Odobreno je samo u tom programu 160 potpora za izvozno orijentirane tvrtke drvoprerađivačke, tekstilne, kemijske industrije. Snažnu potporu daje i HBOR posebice izvoznicima. Tu je nadalje program poticanja malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2008. do 2012. Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu. Nastavak provedbe nacionalnog plana poticanja zapošljavanja. Nastavak provedbe Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta, a to je samo dio aktivnosti koje je Vlada provela tijekom 2009. i nastavlja u 2010. I sada imamo dvije replike. Prvi se za repliku prijavio uvaženi kolega Marin Jurjević. Izvolite kolega Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Kolega Bernardić, sasvim ste u pravu kada tvrdite da je jedan od glavnih uzroka ove krize to što Vladajući nikako nisu htjeli prihvatiti uopće činjenicu da se društvo nalazi u krizi onda kad smo iz upozoravali na to. Na splitskom groblju je ovo nije izmišljotina. Zaista postoji jedan nadgrobni spomenik, jedan spomenik na kojem piše "A lipo sam vam govorija da me boli". Dakle, taj kojeg je bolilo to je bilo hrvatsko društvo, a doktor mu nije virova. I to je bila Vlada. Bolesnik je vapija pomozi mi, boli me, a .../Govornik se ne razumije./... E taj koji je napisaja "A lipo sam vam govorija da me boli" moglo bi se kazati za cijelo hrvatsko društvo, "a lipo smo vam govorili da smo u krizi" a vi ste to jednostavno to niste htjeli vidjeti, prikrivali i nazivali ste nas raznim imenima, a naročito vam je omiljeno bilo drago govoriti da smo katastrofičari. A sad zaista jesmo u katastrofi. A vidite, najdalje dokle se stiglo su kvazi filozofske rasprave u ovom Saboru bile, kvazi skolastičke jesmo li u krizi ili recesiji. A slušajte, tu smo di jesmo. Bruto društveni proizvod pao za 6,2%, a neki bi još tvrdili da i nismo tako bolesni, nego je bolesna Amerika pa je karcinom kao što je jedan kolega rekao se malo proširio i na nas. Smijenimo Obamu i riješimo napokon sve naše probleme. **Friščić, Josip (HSS)** Zgodni prijedlozi, ali kolega Bernardić izvolite. Vi ste se prijavili za odgovor na repliku. **Bernardić, Davor (SDP)** To ste dobro uočili. Sve je bilo samo negiranja. ispravit ću one koji govore da su ovo prvi potezi. Nije, nisu ovo prvi potezi, jer za potezi mora biti množina. Ovo je prvi potez jer je jedan. A ne možemo miješati redovnu aktivnost HBOR-a, ne možemo miješati redovnu aktivnost programa jedinica lokalne samouprave sa onim što se treba događati za spas gospodarstva u vrijeme krize. Spomenuli ste par zastupnika, niz mjera koje je Vlada uvela. Da, ali bi ih htjeli čuti. Mi ih nismo čuli, o tome se radi. Mi te mjere nismo niti čuli, niti vidjeli. A kad se priča o mjerama monetarne politike, onda se zna da monetarna politika nije u ingerenciji Vlade, nego je u ingerenciji Centralne banke. Hvala lijepo. I prijava za repliku, uvaženi kolega Goran Marić. Izvolite kolega Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Bernardiću, u svojoj raspravi ste spomenuli i zakašnjelost ove mjere, pa pa kažu da je najbolje vrijeme za sadnju drveća uvijek bilo prije 20 godina. I to je točno. Ali je isto tako točno daje uvijek vrijeme za sadnju drveća. Tako isto vrijeme za donošenje mjera za poticanje gospodarske aktivnosti je uvijek i danas i bit će i u buduće. Ali da bi mjere bile učinkovite treba se mnogo toga posložiti, a ponajprije harmonija i usklađenost fiskalne i monetarne politike i djelotvoran bankarski sustav. Ali banke nisu ni bile spremne do sada sudjelovati u takvim projektima jer su one više bile okrenute financiranju onih koji sve čvršće drže financijsku polugu u svojim rukama i plaćajući im pasivne kamate po 7% na depozite od milijarde, dvije ili tri ili četiri kuna. I tek kad su došle do situacije da imaju visoki višak likvidnost tog potencijala onda su bile spremne taj kapital kreditno plasirati s time da čak preuzme i država jamstvo. I ovo je jedna mjera koja nije mogla biti prije donešena upravo zbog ponašanja banaka. Ja jedino čega se bojim da i ovu situaciju neće banke isključivo iskoristiti u svoju korist i samo vide tu svoju šansu, ali to treba sve učiniti pa da bude sa kamatnim stopama što niže jer inače neće biti učinkovito ni djelotvorno. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, kolega Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Hvala lijepa. Rekli ste da vezano za sadnju drveća nikad nije kasno. Pa ja se slažem da se uvijek može izletavati tj. predlagati nove mjere no međutim ukoliko je Europska komisija neke stvari napravila prije godinu dana, ukoliko je SDP neke stvari predložio prije godinu dana što ste vi uvrijeđeni s time što vas mi na to podsjećamo? To je ono što ne možemo shvatiti. Ne možemo shvatiti da ako su se neke stvari mogle dogoditi prije godinu i pol dana i neke stvari na koje smo upozoravali prije godinu i pol dana da vi negodujete zbog toga, odnosno da se ljutite što vas mi na to upozoravamo. Isto tako ono što treba reći kad su banke u pitanju. U ovoj zemlji se odgovorna, za funkcioniranje države je odgovorna Vlada. I ukoliko nije bilo mogućnosti da se neke druge mjere naprave bilo je svakako mogućnosti da se poveća kapacitet HBOR-a. Ono što je SDP predlagao. Mi smo u tom vremenu svjesni situacije predlagali mjere svjesne i prilagođene situaciji. To je ono što smo odgovorno radili, ali nismo to radili sada nego smo to radili prije godinu dana kada je to radila Europska komisija, kada je za to bilo vrijeme. Hvala lijepo. Slijedi dalje rasprava, a na redu je kolega Goran Marić. Izvolite kolega.

na početku da kažem da ću podržati ovaj zakon kao prvu pravu antirecesijsku mjeru koju je ova Vlada, evo netko je već rekao godinu i pol dana nakon što je kriza počela poduzeo. Ono što mene na neki način brine i pokazuje odnos Vlade prema problematici gospodarstva recesije u Hrvatskoj je to da evo danas nema niti premijerke niti ministra financija, potpredsjednika Vlade zaduženog za gospodarstvo da brani ovaj zakon. Ipak ovo nije zakon jedan od mnogih, ovo je prva antirecesijska prava mjera koju Vlada predlaže. Ovakve mjere ili slične su u Njemačkom Bundestagu branili premijerka Merkel, u Državnom zboru u Sloveniji branili premijer Pahor, ali kod nas evo jedan vrijedni državni tajnik brani jedan zakon koji je možda i ključan i koji prvi puta pokazuje neku volju Vlade da pomogne hrvatskim poduzećima, da pomogne hrvatskom gospodarstvu. Znači, kada pričamo o tome da smo prošle godine ušli u duboku recesiju, da je BDP pao 6,5% skoro, da je 73 tisuće ljudi ostalo bez posla, da je nelikvidnost unutar na 25 milijardi kuna, 26, da je zaduženost narasla na 43 milijarde vanjski dug eura, odnos prema Parlamentu, prema hrvatskoj javnosti nije dobar kada nema potpredsjednika zaduženog za gospodarstvo u najmanju ruku, a bilo bi dobro da je ovdje i premijerka Kosor. Kada, znači mi ovu prvu mjeru dobivamo na stol? 2010. godina, drugi mjesec. Kada to rade drugi? Nije ovo jedina takva mjera u Europi i dobro je usporediti se i vidjeti kada su drugi napravili ovakve ili slične mjere. Slovenija 2008. godina, 11 mjesec. Znači, godinu i 4 mj. prije nas. Njemačka 2009. godina, 2 mjesec. Godinu dana prije nas. Pa nemojte gospodo onda tvrditi da smo pravovremeno reagirali. Nismo! Zakasnili smo više od godinu dana i to je direktno posljedica 73 tisuće ljudi koji su ostali bez posla prošle godine i zbog toga treba na neki način i ova Vlada i većina imati povećani osjećaj odgovornosti i reći: "Da zakasnili smo, ljudi su ostali bez posla i na neki način žao nam je, ali sada pokušat ćemo stvari ispraviti." Ali toga nema, vi negirate tu priču. Negirate 73 tisuće obitelji, 300 tisuća naših sugrađana koji su ostali bez izvora prihoda prošle godine. Samo zbog toga što je ova Vlada zakasnila sa mjerama u pomoći pomoći gospodarstvu u recesiji. Još jedna stvar, kakva je to mjera bila u Sloveniji? Fond koji je iznosio 5 milijardi eura. 5 milijardi eura su predvidjeli Slovenci da će iznositi takav fond, od toga država sudjeluje direktno sa određenim novcem, a ne u Hrvatskoj gdje se predviđa 2 milijarde kuna, što je otprilike 15-ak puta manje nego što su to jedni Slovenci predvidjeli, a Slovenija je koliko znamo duplo manja zemlja po broju stanovnika od Hrvatske, 15 puta manje, a duplo manja zemlja. I sa druge strane već dosada su realizirali više od pola toga fonda. Njemačka, 100 milijardi eura u ožujku. Od toga 25 milijardi eura je država direktno novca dala u taj fond i pomogla poduzećima i gospodarstvu u Njemačkoj. Ok, Njemačka je 15 puta veća zemlja od nas, znači ekvivalent toga bi bilo 6, 7 milijardi u Hrvatskoj. To je 50 milijardi kuna, a ne 2 kao što vidimo danas. I opet kažem direktno novac iz državnog proračuna da li, u Njemačkoj je to slučaj bio isto kao što bi bio u Hrvatskoj da idemo preko HBOR-a. Znači, dokapitalizacija HBOR-a da se direktno mogu davati krediti. I tu je mene malo zabrinula i u obrazloženju ovog zakona teza koja kaže: "za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati nikakva sredstva u državnom proračunu." Ne, ne, ovo su samo jamstva. Znači, država opet ne daje ništa, daje jamstvo ali se nije odrekla niti kune iz proračuna da bi pomogla hrvatskom gospodarstvu. S druge strane rekao sam maloprije, uzela je 5 milijardi kuna u dvije godine Hrvatskom građanima. Što se tiče poteškoća, teškoća poduzeća, govorimo o tome u Zakonu piše da se 1. srpnja uzima kao taj granični rok. Sjećam se prije godinu i nešto dana Sanader Ivo, premijer tadašnji Republike Hrvatske govorio da nema nikakvih problema, nema recesije, mi se nosimo izvrsno, sjećam se i ministra Šukera, tada još nije bio potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo koji je predlagao proračun od 127 milijardi kuna. Sada priznajemo da pola godine ranije ulazi kriterij po kojem se priznaje recesija, ali smo prije godinu dana govorili da recesije nema nikakve i da ćemo mi proći u tom uzburkanom moru kao jedna barka koja će se možda malo zaljuljati ali neće biti nikakvih problema. gospodo govori da tapkamo u mraku i podsjetilo me na jednu scenu, vi ćete se sigurno svi se sjetiti, bio je jedan kultni film u bivšoj državi to tamo pjeva“ i onda je bio ona scena gdje ima kondukter u autobusu govori „Tko kaže da Miško ne može voziti zavezanih očiju“ „Tko kaže da Miško ne može voziti zavezanih očiju“ i onda je on zavezao Mišku oči i on je vozio autobus na slijepo. E tako mi gospodo u Hrvatskoj se ponašamo, Hrvatska vlada vodi ovu državu zavezanih očiju, tapka u mraku i ne zna kamo će na kraju puta doći. Ali isto tako u tom filmu na užas putnika u autobusu, jer to smo mi svi hrvatski građani koji gledamo kako Hrvatska vlada vodi ovu državu. Dakle, ministar Šuker zaveže oči to je u ovom slučaju premijerka Kosor koja onda zavezanih očiju onda na žalost mora voziti autobus i sve Hrvatske građane unutar njega. O Zakonu nekoliko ću reći samo rečenica pošto ću ga podržati. Nadam se da će državni tajnik prihvatiti neke sugestije koje imam konkretno na njega. Prvo u članku 8. koji govori kako su namijenjena sredstva, kome su namijenjena i na neki način na koji rok. Mislim da bi bilo korektno da se u ovom članku predvidi poček članku predvidi poček najmanje od dvije godine, mi ovu godinu očekujemo daljnji pad bez obzira što je proračun planira … od 0,5% a očekujemo pad od 2 do 3%, sljedeća godina će biti u najmanju ruku opet stagnacija i bilo bi dobro da se regulira poček poduzećima koji dobiju kredite po ovome Zakonu. po ovome Zakonu. S druge strane apsolutno je bitno da se pokuša utjecati da kamate na ove kredite budu što niže, 5 do 6% maksimalno i bojim se netko je to isto rekao maloprije, da će banke izvući veliku korist iz ovog Zakona. Možda i najveću u smislu gospodarstva i ovih koji će biti uključeni u cijeli proces, zbog toga što će se sredstva osigurati otpuštanjem obvezne pričuve HNB-a koji plaća 0,75% kamatu bankama za te novce, a sada će banke moći plasirati po 4, 5 ili 6% 6% kamatu i razliku zaraditi, znači 4 do 5% će direktno banke uspjeti zaraditi na ovim transakcijama, što govori, ajmo reći 4 milijarde kune, moguće je nekih 250 do 300 milijuna kuna koji će direktnog profita banke dobiti. Mislim da je korisno ako radimo takve stvari da se pokuša utjecati na što manju kamatu, da se pokuša ići što više preko HBOR-a zato mislim da bi bilo bolje prodati obveznice države HNB-u i novcem koji bi se za to dobilo investirati u HBOR i dokapitalizaciju i kroz HBOR sa niskim kamatama pokušati pomoći tvrtkama. Znači ne zaobići možda u ovom slučaju banke i na taj način ih još možda i posredno prisiliti da snize kamatne stope koje sada imaju za gospodarstvo. Na taj način bi efekt bio puno veći, mislim da se to trebalo na taj način napraviti. Na kraju kažem opet podržavam bilo kakvu mjeru, a ovo definitivno je prva mjera koja je u smislu pomoći gospodarstvu i recesiji i zbog toga ću biti za ovakav Zakon. Hvala lijepo. Već kao po običaju najprije sa ispravcima navoda krećemo. Uvažena kolegica Neda Klarić. Izvolite kolegice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo, gospodin kolega kaže i netočno navodi, da je Vlada prvi put da pokazuje volju da pomogne gospodarstvu. Reći ću vam kolega Maras, jedan podatak da je malim i srednjim poduzetnicima kroz 2008. godinu dodijeljeno potpora u iznosu od 172,3 milijuna kuna što je za 222% više nego u 2007. godini, ali isto tako 29% manje nego u 2006. Malim i srednjim poduzetnicima su pored navedenih potpora u iznosu od 173,3 milijuna u 2008. dodjeljivane potpore od male vrijednosti u iznosu 162,6 milijuna kuna. Dakle na malim i srednjim poduzetnicima u 2008. godini dodijeljeno je preko 335 milijuna kuna potpora u različitim oblicima. Hvala lijepa. Hvala. Dalje se za ispravak prijavila uvažena kolegica Božica Šolić. Izvolite kolegice. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo slušajući kolegu Marasa pa ću samo jedan ispravak, iako bih ja mogla njega na sve ispraviti. Ali ispravak je taj, što ste rekli da je Šuker zavezao oči premijerki i da gospođa premijerka vozi na slijepo. Kolega Maras, to nije točno, vi ste toga svjesni, a ja bih vam rekla što je točno, što je činjenica i što vam mogu potvrditi. Da ste vi 10 godina gradonačelniku Grada Zagreba zavezali oči, on vas je postavio za inkasatore, opeljušili ste građane Grada Zagreba, vozeći na slijepo. I Što je danas Holding vaš proizvod, šofer, upropastio zajedno sa inkasatorima, sa SDP-om. To znači da Holding je danas u gubitku oko milijardu kuna,

odnosno građana Republike Hrvatske koje vodi Vlada Republike Hrvatske na čelu sa premijerkom gospođom Jadrankom Kosor. Nije točan navod, a to je jednostavno vidljivo iz toga što građani već dulje vrijeme daju jako dobre ocjene radu Vlade, posebice premijerke koja je duže vrijeme najpopularnija političarka u Republici Hrvatskoj. Evo toliko o užasu građana koji se boje premijerke i Vlade koji nas danas vodi u Hrvatskoj. Hvala. Hvala lijepo. Dalje prijavio se za ispravak uvaženi kolega Dragan Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ispravio bih netočan navoda kolege Marasa koji je konstatirao da država nije spremna i po ovom zakonu ne izdvaja niti jednu kunu za ovaj jamstveni fond. Naime, ja ću se u ispravku poslužiti sa ovime što piše u ocjeni potrebnih sredstva za provođenje zakona, gdje se kaže: "Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu", što je točno jer jamstveni fond treba profunkcionirati, kredite prvo treba dati "dok će se za sljedeće proračunske godine planirati iznos sukladno proračunskim propisima, a temeljem podataka o korištenju sredstava iz predloženog fonda". Dakle, kada tek krediti stupe na snagu kada se počnu koristiti kada se vidi da li otplaćuju uredno ne, da li su rizični, da li su naplativi itd. država preuzima svoj dio rizika i to jamči sa sredstvima državnog proračuna. Prema tome, ova konstatacija nije točna. Hvala. Prijavu za ispravak navoda također je dala uvažena kolegica Ivanka Roksandić. Izvolite kolegice. Gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Maras vi ste vrlo slikovito to opisali pa ću ja pokušati ali ne vjerujem tako slikovito odgovoriti ali me ova rečenica naročito potakla da vam odgovorim. Hrvatska Vlada vodi ovu državu zavezanih očiju. To je točno iscitirano ono što ste vi rekli. Ne. Vlada je kolega Maras širom otvorila oči. I uz čitav niz onih poticaja da ne ponavljam koje je navela kolega Klarić je i ovaj jamstveni fond. Jamstveni fond koji prije svega ima zadatak da gospodarski pomogne oporavak i razvitak gospodarstva. Samo još jedna u nizu malih kockica koje Vlada slaže da bi osnažila gospodarstvo, da bi osigurala poduzetnicima kakav takav, kakvu sigurnost koju oni mogu dobiti da se spase u ovom trenutku tisuće onih koji očekuju ovo da ne bi morali zatvoriti svoja poduzeća i svoje tvrtke. A to očekuju i oni koji rade. Upravo zato da bismo smanjili ono o čemu ste i vi govorili, a to je sve veću i veću nezaposlenost. Dakle, širom je Vlada otvorila oči, ne vozi zatvorenih očiju. Pa ispravljam netočan navod kolege Marasa koji kaže da hrvatska Vlada vodi ovu državu zatvorenih očiju. Upravo suprotno kolega Maras, dokaz tome je da je do sada u ovome Hrvatskom saboru doneseno niz anitirecesijskih mjera, da je Vlada donijela niz antirecesijskih odluka odluka kojima se Vlada bori upravo bori protiv ove ekonomske i gospodarske krize. Dokaz tome da premijerka gospođa Jadranka Kosor itekako odlučno i uspješno vodi ovu državu, jest činjenica da je upravo ona proglašena osobnom i političarkom godine. Hvala. Hvala. Prijavu za repliku na izlaganje kolege Marasa dao je uvaženi kolega Goran Marić. Izvolite kolega. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Maras kritizirajući mjere Vlade,

pomiješali stvari. Naime, spominjali ste mjere koje su većine europskih zemalja donosile u okviru monetarne politike i središnjih banaka, a ne fiskalne politike. Kazali ste isto tako da je donošenje mjera prouzročilo porast nezaposlenosti od 70 tisuća ljudi. Ne želim ispravljati netočne navode, ali ipak to spada u kategoriju jednu slobodnu interpretaciju, a ne činjenica. Naime, nadam se da ste čuli Okunov zakon koji kaže: "2% pada BDP-a prouzroči 1% porasta nezaposlenosti". U Hrvatskoj BDP-a 6,2%, a porast nezaposlenosti 21%. Očito je da su otpuštali i one kompanije i oni gospodarski subjekti zaposlenike kojima nije pala poslovna aktivnost, kojima nisu opali prihodi, ali koji nisu bili zadovoljni sa ostvarenim profitima i onako velikima pa su još htjeli veće profite. U državi u kojoj, a u Republici Hrvatskoj 4,5 milijuna ljudi u 8 godina ostvareno je neto dobiti 222 milijarde kuna ili 32 milijardi eura, ne bi smjelo biti 291 tisuću nezaposlenih ako su svi gospodarski subjekti odgovorni, a niti bi trebalo biti gladnih. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Odgovor na repliku uvaženi kolega Goran Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Marić vi ste djelomično u pravu. Otpuštali su i oni koji imaj, niste potpuno, a reći ću vam gdje niste. Otpuštali su i oni koji možda nisu imali potrebe. Ali nažalost ne govorimo tu o poduzetnicima i njihovoj odgovornosti za stanje u hrvatskom gospodarstvu nego o vladinoj. Vlada je odgovorna da li je ovoliko ili onoliko ljudi novih zaposleno, odnosno ako je zaposleno ide u zasluge, ali ako 73 tisuće u Hrvatskoj izgubi posao, tu nema pozitivne ocjene niti prolazne ocjene niti za jednu vladu, pa tako ne može biti ni za ovu. A s druge strane govorio sam o mjerama, u Njemačkoj je slučaj da je njemačka Vlada te novce plasirala u suradnji sa centralnom bankom preko njemačkog HBOR-a. Znači ovaj slučaj koji će se vjerojatno desiti u još nekim mjerama u Hrvatskoj. Radilo se o 100 milijardi eura od kojih je njemačka Vlada osigurala 25 milijardi eura u kešu, a 75% u jamstvima. Hrvatska Vlada je osigurala 2 milijarde kuna, nula u kešu, 2 milijarde kuna u jamstvima. Hvala vam. Poštovani kolega Maras, ono što ste se zapitali, a zapitali ste se s pravom je da za potrebe jamstva neće biti potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu. Neće biti potrebno ove godine, ali će biti potrebno svake sljedeće godine, ali zato ove godine za neke druge stvari. Za veliku javnu potrošnju već za dvije točke dnevnog reda potvrđujemo ugovor o zajmu novih 200 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Znači i za ove dvije točke već imamo nove zaduženje koje će ovaj Sabor ratificirati. I kada je bilo govora o proračunu, kada je bilo govora o rebalansu proračuna i o antirecesijskim mjerama vlade kroz dva rebalansa proračuna, onda treba biti iskren i reći da su i rebalansi proračuna napravljeni i rađeni isključivo zbog toga da se mogu namaknuti dodatna sredstva kreditnim zaduženjem. Sada u narednom periodu dok ne bude novih zaduženja za to neće biti potrebe ovih par mjeseci. No međutim, kad ste govorili o tome od kuda će Vlada pribaviti sredstva evo Vlada pribavlja sredstva na različite načine, već za dvije točke ćemo raspravljati o novom kreditnom Hvala. Odgovor na repliku kolega Maras. Evo Sanaderova Vlada u šest godina je doktorirala na jednom procesu. Kada je problem smisli nešto na drugoj strani da problem izgubiš iz vidokruga i stvara dojam u javnosti da si uspješan. Pa mi smo šest godina slušali kako je Sanaderova Vlada uspješna, a sada evo Sanader je kriv za sve. Šest godina su se hvalili njegovi potezi itd., a gdje nas je to dovelo? U minus BDP 6,5%, u 350 tisuća nezaposlenih koji će biti vjerojatno do kraja godine itd. I upravo ovaj potez ove Vlade je otprilike u tom smjeru sa što manje truda, sa što manje odricanja i radi se samo o 2 milijarde jamstava skreni pogled sa onih pravih problema i stvori dojam da se nešto radi. Nažalost, ovo nije dovoljno. Mi gospodo moramo krenuti u strukturne reforme, rezati javnu potrošnju, na neki način napraviti bolne rezove u ovom društvu ali očito da to ova Vlada nema snage i da ona nastavlja po staroj špranci uhodanoj Sanaderove Vlade zadnjih šest godina stvori dojam da se nešto radi a u biti prave stvari, prave reforme nemoj dirati i nemoj raditi. Hvala lijepo. Slijedi dalje rasprava za koju se prijavila uvažena kolegica Gordana Sobol. **Sobol, Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. Nekoliko rečenica bih rekla oko samog zakona ali bih prije samog zakona podsjetila. Najprije da kažem da sam zadovoljna što je zakonu konačno i određen jedan datum, to je 1. srpanj 2008. godine od kojeg je kako i svuda drugdje tako i u Hrvatskoj očito počinje računati kada su počele veće teškoće uzrokovane gospodarskom krizom. Ja želim sve nas ipak podsjetiti da je još krajem listopada 2008. godine održan jedan veliki skup gospodarstvenika koji je simbolički tada nazvan "5 do 12" i gdje su gospodarstvenici od Vlade Republike Hrvatske tražili da učini nešto obzirom na to da su se učinci gospodarske krize počeli itekako osjećati u Hrvatskoj. Početkom 2009. godine na jednom sastanku Hrvatske udruge poslodavaca upozoreno je tada, dakle početkom 2009. godine da broj dnevno novonezaposlenih samo u prerađivačkoj industriji dostiže već tada brojku od 150 i da će se do kraja 2009. godine broj novonezaposlenih na burzi rada samo iz te industrije biti veći od 50 tisuća. Tada vas podsjećam da je Hrvatska udruga poslodavaca predstavila i svoj paket hitnih mjera za spas industrijskih radnih mjesta koje je između niza mjera tada, dakle početkom 2009. godine HUP je predložio da se između ostalog i osnuje interventni garancijski fond Molim vas gospodo, to je dakle bilo prije ravno godinu dana. I pogledajmo si jedni drugima u oči i recimo si u to vrijeme početkom 2009. godine od strane Vlade na neki način bila je da tako kažem "zabranjeno" govoriti riječ "kriza". Izgovoriti tu riječ ovdje u ovom Hrvatsku saboru bilo je dovesti se u situaciju da te se optuži da si u najmanju ruku katastrofičan. Osobno sam ja to također doživjela od od ministra financija kada sam mu postavila jedno zastupničko pitanje. Danas smo dakle početkom 2010. godine, Vlada konačno dolazi sa prijedlogom ovakvog jednog zakona koji govori o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak. I naravno da će u ovoj sabornici svi barem što se SDP-a tiče podržati ovaj zakon kao jednu od mjera koja istina mi tvrdimo sa velikim zakašnjenjem dolazi i koja je trebala biti ne prije tri mjeseca, četiri mjeseca ili šest mjeseci nego najmanje prije godinu dana. I sigurno i tada da je bilo volje i da je bilo želje od strane tadašnje Vlade odnosno sadašnje Vlade da se sa ovakvim prijedlogom zakona moglo ići. Zašto ovo govorim? Zato da upozorim na još jedno. Naime, Vlada najavljuje i ovaj dio koji je vezan uz osnivanje gospodarskih fondova. Ja vas podsjećam pogotovo vi koji više pratite ovaj dio koji je vezan uz fondove i pomoć od strane Europske unije, članice Europske unije su još od početka 2009. godine pojačavale potpore gospodarstvu pa je onda Europska komisija u travnju 2009. godine donijela tzv. privremeni okvir za mjere državnih potpora za pristup financiranju u novonastaloj financijskoj i gospodarskoj krizi. Njime je članicama Europske unije ali po onom kako iščitavam iz upozorenja i stručnjaka odnosno ekonomista i Hrvatskoj koja od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju treba primjenjivati pravila o potporama omogućeno jače podupiranje poduzeća koja su se našla u teškoćama. Taj okvir Europske komisije je u "Narodnim novinama" u Hrvatskoj objavljen u svibnju 2009. godine. Mi smo danas u veljači 2010. godine i mi tek najavljujemo da ćemo sa tako nečim ići. A zašto ovo govorim? Najviše zato što upozoravam da ovaj privremeni okvir vrijedi do kraja 2010. godine pa se onda postavlja pitanje hoćemo li makar ovo u ovom dijelu stići makar nešto iskoristiti, pa molim državni tajnik je tu, možda će u svojoj završnoj riječi reći nešto oko toga jer je nepovratno izgubljeno praktički sedam, Kad govorimo o ovom prijedlogu zakona samo nekoliko rečenica i nekoliko razmišljanja i prijedloga za eventualno poboljšanje. Ono što mi se čini da je kod ovog prijedloga zakona najbitnije i vjerujem da ćete se tu složiti sa mnom a to je da kod provođenja zakona odnosno kod donošenja, kod onoga što ćemo mi unutra zapisati a još više kod provođenja zakona bude osigurana maksimalna transparentnost, transparentnost u smislu onoga tko će dobiti jamstva od države. Mislim da je to izuzetno bitno jer do sada se u nekim drugim stvarima, o tome ću kad budem govorila o jednom članku zakona, ipak pokazuje da da te transparentnosti nije bilo. Također kad govorimo o ovom zakonu vezano uz članak 10. koji govori o tome kome se jamstva neće dati, dakle tko na neki način ako se natječe neće imati uvjeta pa se tu sad neke stvari nabrajaju, neke stvari nabrajaju, između ostalog kaže ako korisnik kredita nema uređen dug prema državi, a ja postavljam pitanje, jučer sam ga postavila čini mi se i na sjednici Odbora za rad i socijalno partnerstvo šta je s onima koji su u poteškoćama zato što država njima duguje? Šta je sa tim poduzetnicima? Drugo, kako će se i da li će se moći spriječiti situacije da npr. neki veći poduzetnici koji imaju veću, ajde da tako nazovemo, tržišnu moć konkuriraju na ovome, a imaju istovremeno dugove prema svojim dobavljačima koji su puno manji i puno slabiji od njih, da li će se eventualno njima takvim velikim poduzetnicima ako se natječu za ova jamstva npr. ograničiti ili im uvjetovati da prvo podmire dug svojim nabavljačima. Mislim da bi o tome trebalo voditi računa i da bi to trebalo pisat ili u ovom zakonu ili o tome pisati u nekakvim dodatnim onim dakle podzakonskim aktima koji će se izraditi. Dakle izvolite gospodo, dobit ćete jamstvo, ali od toga podmirite dug svojim dobavljačima ili im makar smanjite onaj obavezni rok plaćanja na nekakvu razumsku mjeru. Vezano oko članka 8. i na što je namijenjeno financiranje jamstava prema ovom zakonu. Ja podupirem prijedlog pet sindikalnih središnjica i ja ću i podnijeti amandman u tom smislu da se u članku 8. doda novi stavak, još dakle dodatni stavak 5. gdje će stajati da prednost imaju oni projekti koji zadržavaju postojeća radna mjesta, odnosno imaju šanse za otvaranje novih radnih mjesta. Ovo govorim stoga što isčitala sam neke materijale koji se odnose na davanje potpora tekstilnoj industriji gdje se utvrdilo da su potpore, dakle državne potpore davale pojedinim poduzetnicima iz te branše, a da su oni nakon toga zatvorili određeni broj radnih mjesta. Dakle, osobno podupirem stav sindikalne središnjice i u tom smislu ću dati amandman. I konačno, vezano uz onu transparentnost o kojoj sam govorila. Mislim da se to može postići dodatno i kroz ovaj prijedlog zakona pa bi se u članku 16. gdje kaže u stavku 1. da je HBOR dužan izvješćivat Ministarstvo financija o danim jamstvima, naplaćenim jamstvima, povratu sredstava s osnovu naplaćenih jamstava. Dakle, mislim da bi se trebalo uvesti i ono da se možda recimo nakon svakog kruga dodjele sredstava objave transparentno firme koje su ta sredstva dobile, uz sve ovo dalje što HBOR će biti dužan Ministarstvu financija podnositi. Evo zahvaljujem. Hvala lijepo. Za repliku se prijavila kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite, kolegice. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolegice, kad postavljate sasvim normalna pitanja u svezi se radom jamstvenog fonda za gospodarski oporavak ona ne nailaze odgovor niti kod onih koji bi trebali, koji su sutra učesnici, koji će operativno provesti ovo što je ovdje ovim prijedlogom zakona i zamišljeno. Naime, svi dobro znamo da je povijest dugačka i neslavna fondova u Hrvatskoj. Bojim se da će tako biti i s ovim. Naime, u razvojnoj banci ne daju nikakve, ne znaju dati konkretne odgovore, tako je i s ostalim bankama, ne znaju po kojim kriterijima će se dijeliti krediti. Ne znaju to dakle ni banke, a još manje Dakle, bojim se da je sve ovdje opet nešto već viđeno, još od 2004. godine, onog velikog famoznog gospodarskog ili kako se tada još nazivala ofanziva, izvozna ofanziva. Pa sjetimo se onih putovanja po Americi, po Kanadi o nekim gospodarstvenicima kojima će doći. Dakle radi se ponovo, sve je izvjesno, nemamo odgovor na temeljna pitanja, ponovo o jednom velikom spinu kojim se sada ovako dobro figurira u javnosti, ali kad se vide rezultati toga doći će onda opet neki drugi fond, neka druga priča, a glasnogovornik će vjerojatno tada opravdavati i iznalaziti raznorazna opravdanja kao što sada nastupa u svezi našeg najveće projekta koji je tako gospođa Kosor prezentirala, gradnja autoceste u Crnoj Gori gdje su se tamo svi uredno naslikavali, a sada Mehun mora tražiti opravdanja.

pa evo i samo protekle godine u ovom Saboru su donijeti neki zakonski okviri, neki zakoni predloženi od strane hrvatske Vlade koji u konačnici se pokazalo da ustvari nisu donijeli nikakav efekt, a podsjetit ću samo da smo u okviru rasprave o očuvanju radnih mjesta, sjećate se mi smo skidali jednim zakonom naknade nezaposlenima da bi se tada je rečeno, taj dio sredstava usmjeravao u onaj dio pomoći koji bi išao poduzetnicima da očuvaju radna mjesta. Svjesna sam ja toga da od, ne samo ja nego egzaktni pokazatelji su da od takvih prijedloga zakona nažalost nije bilo ništa. Ja ću ovako reći, ja se iskreno nadam da od ovog zakona će ipak nešto biti, ali da ako se već sve toliko promijenilo u ovoj državi kako nam to sugerira HDZ, onda se nadam da će se promijeniti i to da ako nakon hvale jednog zakona koji Vlada predlaže se nakon nekog vremena ustanovi da taj zakon apsolutno nema efekata i da samo dodatno služi da bi se na netransparentan način izvlačila sredstva uz garanciju države, da će onda konačno biti vrijeme da netko za to i odgovara. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** I za repliku se prijavio uvaženi kolega Dragutin Bodakoš. Izvolite, kolega. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo, potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice Sobol, spomenuli ste sigurno ovaj članak 8. koji je jako bitan, pitanje i dodjele ovih jamstava Pa jedan od segmenata, a posebno vezan za reprogramiranje kredita ugovorenih nakon 1. srpnja srpnja 2008. godine odnosi se upravo na poljoprivrednu proizvodnju. Ona je u 2008. godini bila 22,16 milijardi kuna po tekućim cijenama, znači 10% više. To je najveći valjda porast poljoprivredne proizvodnje, vrijednosti te proizvodnje. Na osnovu toga normalno da su se stvarali i porasli inputi, gorivo, gnojivo itd. Međutim, u isto vrijeme u 2009. godini dolazi do stalnoga pada, odnosno pada tih cijena poljoprivrednih proizvoda, a u isto vrijeme kroz državne programe u razvoj stočarstva, otkup zemljišta, kapitalna ulaganja u mehanizaciju ljudi su se zaduživali odnosno određena poduzeća, da li obiteljska gospodarstva ili poljoprivredna poduzeća. U takovoj situaciji potrebno je svakako da se i ova reprogramiranje kredita koji su nastali poslije 1. srpnja 2008. godine za poljoprivredu svede u ovaj dio jamstava. A zbog čega? Pa zbog toga što pojedini proizvođači mlijeka koji su bili i koji su i zaduženi čak i do 17 i 20 milijuna kuna ako im se ne omogući reprogram farme koje su nastale, koje su proizvodile mlijeko, a znademo kakva je bila situacija sa cijenom mlijeka tako je farme, vrlo lako će doći u poteškoće da će biti prodane, odnosno da će se i prodati. Međutim, postavlja se pitanje kome bi se prodale i odnosno na koji način bi taj povrat kreditnim sredstava banke mogle i ostvariti. Upravo zbog toga mislim mislim da je bitan i vezano za kredite koje je poljoprivredna proizvodnja dizala poslije 1.8. Hvala lijepa. Nema potrebe za odgovor na repliku, pa idemo dalje sa raspravom. Uvaženi kolega Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo, pred nama se nalazi kako znamo svi Prijedlog zakona o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak. Ovo je samo jedna u nizu mjera Vlade Republike Hrvatske koja se poduzima i koja je poduzeta za oporavak gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Pobrojao sam tijekom rasprave, taksativno nabrojao cijeli niz mjera u protekle dvije godine koje je Vlada Republike Hrvatske oduzima. A isto tako pred nama će vjerojatno uskoro biti i dodatne mjere koje su u pripremi. Ovim zakonom predlaže se uspostava jamstvenog fonda za gospodarski oporavak i razvitak putem kojeg će Republika Hrvatska preuzeti pokriće dijela rizika novih kreditnih plasmana. Namjera je prije svega potaknuti pokretanje investicijskih projekata koji će donijeti pozitivne učinke za hrvatsko gospodarstvo. Povećanje kreditnih plasmana kroz ovaj model financiranja doprinijet će rastu proizvodnje, zaposlenosti, konkurentnosti hrvatskih poduzetnika, očuvanju postojećih radnih mjesta i naravno stvaranju nove dodane vrijednosti. Projekti koji se smatraju prihvatljivim u ovom modelu usmjereni su prije svega na dugoročne investicije. Znači, na nove projekte, a dijelom i na kreditne plasmane za financiranje obrtnih sredstava. Davanje jamstva u okviru ovog modela provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak u ime i za račun Republike Hrvatske po naprijed utvrđenim kriterijima i procedurama što uključuju određenje jasnog, transparentnog okvira za postupanje. na hrvatskom tržištu ima sve više kreditnih sredstava. Kroz ovaj fond jamstveni osigurat će se najmanje 4 milijarde novih kreditnih sredstava za hrvatske gospodarstvenike, a ako se samo malo poigramo sa mogućnosti da banke na aukciji ponude 70% preuzimanja rizika, da država sa ove 2 milijarde jamči 30% na primjer rizika koji će pokriti kroz jamstveni fond dobivamo kreditni fond od 6 i pol milijardi kuna za hrvatske poduzetnike. Banke će se na natječaju, odnosno aukcijama boriti za kredite, nadamo se da će se boriti da dobiju što više kreditnih sredstava na ovaj način, a osnovni kriterij koji su ovdje pretpostavljeni je upravo udio rizika koji preuzima poslovna banka, znači što veći postotak ako preuzme banka. Ponovno se povećava kreditni potencijal u ukupnom i naravno visina kamatne stope gdje je cilj smanjenje kamatne stope za naše poduzetnike. u Hrvatskoj, a posebice na ratom stradalim područjima, na područjima posebne državne skrbi poduzetnicima bilo teško osigurati potrebna jamstva bilo kroz hipoteke, bilo kroz ostale instrumente jamstava bankama. Jer kriteriji banaka su sve stroži. Rizik koji preuzimaju banke s vremenom je postojao sve veći, pa tako primjerice kad banke poslovne naravno idu na teren i procjenjuju nekretnine poduzetnika koje nude za hipoteke, za osiguranje svojih kredita na ratom stradalim područjima, na područjima od posebne državne skrbi. Vrijednosti istovjetnih objekata znaju biti i po nekoliko puta, pa možda i desetaka puta smanjene od bankarskih procjenitelja u odnosu na područja Hrvatske gdje nije bilo ratnih stradanja. A upravo na tim područjima gdje se obnavlja i razvija poduzetništvo i gospodarstvo, na područjima od posebnog državnog interesa Republike Hrvatske trebaju dodatne injekcije poduzetnicima kroz povoljne kreditne kreditne aranžmane sa poslovnim bankama. I do sad je tu značajnu i veliku ulogu odigrao upravo HBOR koji je imao određene povlaštene kriterije tako ću reći za gospodarstvenike sa područja posebne državne skrbi. Znači, garancija, jamstva koje nudi nudi u ovom trenutku Vlada Republike Hrvatske kroz ovaj jamstveni fond daleko će naići na bolji prijem kod poduzetnika sa ratom stradalih područja, sa područja posebnog državnog interesa jer će moći na ovaj način svoj vlastiti nekakav garancijski potencijal, jamstvo koje će preuzeti i rizik banka poslovna, te ovo jamstvo koje je izuzetno značajno od strane Republike Hrvatske moći steći uvjete za podizanje kredita i za obrtna sredstva i za nove investicije kako je ovim programom i predviđeno. Kod ovog programa treba paziti još na jednu stvar, da eventualno smanjenje kamatnih stopa koje očekujemo da će doći sa naslova poslovnih banaka banke ne prebiju kroz različite naknade koje su prakticirale uvoditi kod različitih kreditnih aranžmana, pa tako formalno bude smanjena kamatna stopa za poduzetnike, ali tu se na taj kredit nakaleme različite naknade od naknade za odobrenje kredita, od naknade za korištenje kredita, naknade za prijevremenu otplatu kredita i različitih drugih nameta koji nisu vidljivi kroz kamatnu stopu. Pa evo molim da se tu stvarno posebna pažnja kod ugovaranja poslova sa komercijalnim bankama posveti tome da uz kamatnu stopu koja će vjerojatno biti daleko povoljnija nego što je danas u poslovnim bankama zahvaljujući ovom jamstvenom jamstvenom garancijskom jamstvu Vlade Republike Hrvatske da poslovne banke ne bi pokrivale tu smanjenu kamatnu stopu kroz različite naknade koje mogu, kojima mogu opteretiti krajnjeg korisnika kredita, u ovom slučaju poduzetnike. Na kraju želim reći da je dobro da se koristi postojeći instrumentarij koji imamo u RH i koji se pokazao kao izuzetno dobar, to je Hrvatska banka za obnovu i razvoj, a ne da se gubi vrijeme, a vjerojatno i zasigurno i novac da se organiziraju nekakve nove agencije koje bi posredovale prema poslovnim bankama za korištenje ovog jamstvenog potencijala. Poduzetnike treba pozvati već sada, već danas da krenu prema poslovnim bankama, da podnose zahtjeve za kredite koji će biti odobreni kroz ovaj program kako bi banke u trenutku otvaranja aukcije imale već određeni fond zahtjeva zahtjeva za kreditima kako bi mogle ići sa određenim zahtjevima za ukupnom masom kredita i naravno kalkulirati sa kamatnim stopama koje su poslovnim bankama posebno interesantne. Sa postotkom jamstva gdje sam siguran da će ovih 50% predviđenih kroz 2 milijarde doživjeti smanjenje, odnosno da će ukupan fond kreditni biti u najmanju ruku 5, 6, a u slučaju 30%-nog jamstva države i 6,5 milijardi novih kreditnih sredstava za poduzetnike. Uz to još jedna dobra vijest uz ovu povećanu štednju građana gdje se stvaraju slobodna kreditna sredstva očekivani pad pasivne kamatne stope za štednju došlo je i dolazi evo u ovim trenucima do smanjenja od strane HNB-a prema poslovnim bankama obvezne pričuve za 1% što oslobađa komercijalni bankama dodatnih gotovo 3 milijarde, preciznije 2 milijarde i 900 milijuna kuna, slobodnih sredstava koja udružena sa ovih očekivanih 5,6 pa možda i više milijardi iz ovog programa stvarno stvaraju jedan izuzetno vrijedan i visok kreditni potencijal za poduzetnike na cijelom području RH. Naravno uz očekivan značajan pad kamatnih stopa za gospodarske projekte iz ovog programa. Na kraju treba reći i to smo čuli i od državnog tajnika da Vlada priprema i za druge poduzetnike koji neće moći udovoljiti kriterijima iz ovog programa određene modele za njihov gospodarski oporavak, za njihov gospodarski razvoj i sa nestrpljenjem očekujem da se ti prijedlozi pojave ovdje na Saboru i da o njima raspravimo. Naravno dajem punu podršku

lijepo čuti vaš optimizam vezano i za bolji prijem ovih sredstava, a isto tako i visinu kamata, da je cilj da budu što manje. Međutim, isto tako imali smo lijepe priče vezano za za neradni petak pa znamo kako je završilo. Međutim, mislim da svakako treba ovdje ukazati na to da nastavak proizvodnje u poljoprivredi jedan je od bitnih momenata jer sve ono što proizvedemo u poljoprivredi normalno da se to odmah i proda. Prema tome ne može se stati s tom proizvodnjom. Isto tako znademo da je prezaduženost i poljoprivrednika i organizatora proizvodnje velika i upravo zbog toga potrebno je da putem jamstvenog fonda da se omogući organizatorima proizvodnje da tu proizvodnju i nastave. Međutim, ono što je bitno to je da svaka proizvodnja ne može podnijeti isti postotak kamata i zbog toga mislim da za poljoprivredu ako ne bude ispod 7% išle te kamate da će to biti veliki problem. I druga stvar, svakako treba pitanje garancija koji će dobivati te kredite i transparentnost dodjela tih kredita biti takova da oni koji ih prime da imaju garanciju i daju garanciju da ih mogu i vratiti. Sve ono što je loše, ono što je nekvalitetno to treba otići u stečaj. Ili da ih preko poslovnih, da osnovni cilj je svakako u ovoj našoj poljoprivrednoj proizvodnji nastaviti proizvodnju, a ne da ti proizvođači postaju oni koji će ostati dužni bankama, zamrti proizvodnju jer tada ćemo doći do najtežih problema. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Huška, a ne Hruška kolega Bodakoš, ali nema problema. Evo još 2 godine, pa ćemo valjda popamtiti jedni drugima imena i prezimena, su pred nama. Otkud optimizam? Pa drago mi je da i vi dijelite, pa i danas svi koji su sudjelovali u raspravi, optimizam zbog ovog jednog u nizu projekata i programa koji nudi na tržištu Vlada Republike Hrvatske i gdje jamči poduzetnicima sa značajnim sredstvima dobivanje kvalitetnih kreditnih sredstava. Zasigurno da ovim programom ako ne budu obuhvaćeni poljoprivredni proizvođači treba doslovce izmisliti i osmisliti novi program koji bi obuhvatio i poljoprivredne proizvođače koji se danas ne nalaze u sjajnom položaju nakon ukidanja dijela subvencija iz državnog proračuna njima je posebno potreba pomoć. I sam dolazim iz jedne poljoprivredne županije Požeško-slavonske, svakodnevno se susrećem sa ljudima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Znam da im nije jednostavno. Upućujemo ih i preko gradova, općina, županije, poduzetničkih centara na Hrvatsku banku za obnovu i razvoj koja i danas ima dosta povoljne uvjete za poljoprivredne proizvođače, ali vjerujem da će Vlada u ovom paketu mjera kojima ide prema gospodarstvenicima zasigurno posebnu pažnju voditi i o poljoprivrednim proizvođačima. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. **Čavlović Smiljanec, Nada (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa nakon dugo vremena oklijevanja i nepoduzimanja konkretnih mjera Vlada Republike Hrvatske sa zakašnjenjem od otprilike godinu i više predlaže jednu konkretnu mjeru kao pomoć hrvatskom gospodarstvu. Predlaže se znači Zakon o jamstvenom Fondu za gospodarski oporavak i razvitak namijenjen prije svega poduzetnicima koji se bave proizvodnom djelatnošću, a u cilju prevladavanja teškoća s kojima je danas suočeno hrvatsko gospodarstvo. Rekla sam zakašnjela mjera i to iz cijelog niza razloga. Cijela 2009. godina, u cijeloj 2009. godini kontinuirano znači raste broj insolventnih pravnih osoba. Pa je njihov ukupan broj u srpnju 2009. godine iznosio oko 23 a zapošljavali su oko 40 tisuća radnika. Iznos dospjelih, nepodmirenih obveza iznosio je 18,2 milijuna kuna te u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećan za 48,2% što iznosi 5,9 milijardi nije bilo bolje stanje ni kod fizičkih osoba obrtnika gdje je krajem srpnja 2009. godine ukupno 34 tisuće fizičkih osoba bilo nesposobno za plaćanje, a iznos njihovih nepodmirenih obveza dosegao je čak 4,6 milijuna kuna. Zabrinjavajuće je da je 70% pravnih osoba nelikvidno zbog obveza nepodmirenih duže od godinu dana. Treba reći da je od kraja 2008. godine do danas preko 80 tisuća radnika ostalo bez svog radnog mjesta, a samo tijekom 11. i 12. mjeseca 2009. godine njih oko 20 tisuća. Tako da se danas nalazimo da smo došli do brojke od oko 300 tisuća radnika, koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje i time smo se približili brojci koju smo imali tijekom 2000. godine. Vlada je kao jedine antirecesijske mjere uvela harač, povećala stopu poreza na dodanu vrijednost na 23%, što je direktno utjecalo na pad standarda građana a uslijed toga i na pad osobne potrošnje. Da je ova mjera Vlade zakašnjela govore poduzetnici, o tome govori i Hrvatska udruga poslodavaca. Oni također nisu zadovoljni ovim Prijedlogom zakona, kažu da su mjere zakašnjele, da neophodno prije svega smanjiti javnu potrošnju, smanjiti cijenu rada, preispitati parafiskalne namete koji ne da nisu smanjeni, već su se i uveli neki novi, a sve to opterećuje Hrvatsko gospodarstvo i poduzetnike tako da je ova mjera kap u moru koja svakako nije u stanju riješiti probleme Hrvatskog gospodarstva. Ocijenivši predloženi Zakon treba reći da u istome nisu detaljno propisani niti postupak vezan uz podnošenje zahtjeva za korištenje tih povoljnih kredita, isto tako postoji velika mogućnost zlouporabe kreditnih sredstava zbog njihovog nenamjenskog trošenja. Naime, člankom 6. stavkom 1. propisano je da će HBOR provoditi nadzor namjenskog korištenja kredita za koje je dato jamstvo, ali na koji način to nigdje u Prijedlogu zakona ne piše. Nadalje, u članku 10. stavak 1. točka 2. propisano je da se jamstva ne daju korisnicima koji nemaju uređen dug prema državi, moram reći jedna vrlo općenita norma. Pitanje, da li se tu misli kao dug prema državi i parafiskalni nameti, primjerice, doprinosi Hrvatskoj gospodarskoj komori, spomenička renta, pomorski doprinos, zatim da li se ovdje misli na lokalne poreze, poreze koji pripadaju jedinicama lokalne i područne uprave i samouprave. da li će taj kredit dobiti poduzetnici koji imaju od strane Ministarstva financija rješenje o obročnoj otplati poreza i doprinosa kao i odgodu ovrhe. Problem vidim u tome što su velikim dijelom odgode plaćanja odnosno odgodu ovrhe mogli dobiti moram reći povlašteni poduzetnici. Njima je država na neki način već dala kredit na 10 rata, dajući im … odgodu plaćanja poreza i doprinosa, odnosno odgodila im ovrhu na 6 mjeseci i sada mogu koliko sam ja shvatila ih ovog Prijedloga zakona i dalje mogu biti korisnici kredita kroz ovaj Prijedlog zakona. I zaključno bojim se da bi ovaj jamstveni Fond odnosno krediti koji će se plasirati temeljem ovog Fonda, opet da bi se moglo dodjeljivati po nekakvoj političkoj podobnosti, po nekakvom drugom ključu poduzetnicima, dok oni poduzetnici koji ne uživaju zaštitu politike i ovog puta bi mogli ostati kratkih rukava. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Željka Antunović, potpredsjednica Doma. Izvolite. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Kolegica Nada Čavlović Smiljanec je govorila dosta sa puno argumenata o insolventnim pravnim osobama u Hrvatskoj, izrazito visokoj insolventnosti i nesposobnosti ljudi da normalno, odnosno pravnih osoba da funkcioniraju u gospodarskom prostoru. Međutim, kolegice ima tu još jedan problem ne samo insolventnost koji se odnosi točno na ovaj Zakon. U članku 10. stoji da jamstvo prema ovom Zakonu se neće davati korisnicima kredita ako korisnik kredita nema uređen dug prema državi. U ovakvoj izuzetno visokoj nelikvidnosti koja vlada u državi, u velikom broju insolventnih pravnih osoba postavlja se pitanje tko će ustvari, ako se bude striktno poštivala ova odredba, moći koristiti kredit. DA li će taj kriterij koji unaprijed eliminira najveći broj možda kreativnih, možda poduzetnika sa doista pravim projektima koji imaju budućnost neće zbog toga što je insolventan, a u insolventnost ga je možda dovelo neplaćanje države ili državnih tvrtki možda neće moći biti korisnik kredita. I opet dolazimo do onoga da je ovo jedna sjajna ideja, jedna od bezbroj mogućih i nužno potrebnih mjera koje je trebalo napraviti ali koja je na žalost kako kažu i sami poduzetnici vrlo šeprtljavo će se provoditi ili vrlo šeprtljavo je zamišljena i upitna je njen konačni rezultat i njena provedba. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Nadica Jelaš. jedan veliki problem koji ste vi spomenuli upravo je tome što je veliki broj poduzetnika, nije plaćao svoje sve obaveze prema držati, porezni doprinos i ostala davanja upravo iz razloga što dobavljači, odnosno najvećim dijelom država i državna poduzeća nisu plaćala tim poduzetnicima njihova potraživanja. Ja moram reći da je ukupno 20 velikih državnih poduzeća ima nepodmirenih 11 milijardi kuna. Znači od nepodmirenih, od dospjelih a nepodmirenih obveza koji su 2009. godine iznosili oko 20 milijardi kuna, pola se odnosilo samo na državna poduzeća. **Jarnjak, Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odmah na početku moram se složiti sa svojim kolegicama i kolegama koji su rekli u svojim raspravama koji su rekli da je ovo zapravo prva konkretna antirecesijska mjera Vlade ali jedan veliki broj njih je rekao zakašnjela antirecesijska mjera. Podsjećam da je Klub SDP-a već koncem 2008. godine predlagao svoje prve antirecesijske mjere, dakle to je bilo u trenutku kada je aktualna Vlada zapravo još negirala postojanje krize. Dakle, od tog trenutka do pojave ove konkretne mjere prošlo je više od godinu dana i to je zapravo nedopustivo puno vremena, jer je svakim danom gospodarstvo tonulo sve više, situacija je bivala sve složenijom i nitko me dakako ne može uvjeriti u to, da da su ove mjere, ovo konkretno, da je predloženo ranije da efekti ne bi bili puno mjerljiviji i puno povoljniji. Poduzetnicima je na žalost voda došla do grla, među njima je na žalost veliki broj tvrtki koje su još do jučer bile jako dobre tvrtke i da bi ti poduzetnici spasili sebe odnosno tvrtku od potpunog potonuća masovno prebacuju ovaj težak recesijski teret na svoje zaposlenike ujedno i potrošače, koji kada ostanu bez posla, a sada ih je čuli smo već nekoliko puta danas taj podatak preko 300 tisuća. Dakle, oni ostaju bez redovnih primanja i još više zapravo ubrzavaju pad potražnje, a samim time i pad domaćeg bruto proizvoda. Zato je zapravo ovaj zakonski prijedlog doslovno pojas za spašavanje i zato ga treba podržati iako on dobrano kasni. Bolje ikad nego nikad. Trenutačna situacija u Hrvatskoj po pitanju likvidnosti doista je paradoksalna. S jedne strane imamo banke koje raspolažu viškom likvidnog kapitala, likvidnog potencijala koji se procjenjuje na svotu između 4 i 5 milijardi kuna. A s druge strane imamo istovremeno gospodarstvo koje grca u hiper nelikvidnosti. Jer evo moram to reći hrvatski poduzetnički uspjeh mjeri se zapravo uspjehom krilatice "Plati kasnije, a naplati što prije". Dakle, s jedne strane imamo višak kapitala, a s druge strane imamo glad za kapitalom. I upravo te poteškoće gospodarstva su osnovni izvor rizika za banke zbog kojih se one suzdržavaju od plasmana gospodarstvu. I to je jedan užasan začarani krug. Amerikanci su taj problem riješili na način da su prije kratkog vremena jedan dio bankarske dobiti usmjerili dakle vratili ponovno u gospodarstvo, a eto naša hrvatska Vlada riješila je to na način da je uvjerila banke da plasiraju višak kapitala gospodarstvu tako da im država jamči pokriće dijela rizika kreditnih plasmana. Jer ovim zakonskim prijedlogom država je zapravo postala jamac gospodarstvu i preuzela je na sebe dio rizika poslovnih banaka za kreditne plasmane I to je dobro rješenje ako boljega nema. No ovakvo rješenje, moramo to reći, potiče i neka pitanja, pa ću ja neka od tih pitanje i ovdje izreći. primjerice, ako je država jedinim dijelom jamac gospodarstvenicima u slučaju da oni neće moći vraćati kredite, pitamo se kakav će to utjecaj imati na državni proračun. Naime, u proračunskim projekcijama za 2011. i 2012. godinu nisu predviđena nikakva sredstva koja će biti potrebna budu li se aktivirala ova državna jamstva s naslova toga da poduzetnici neće vraćati kredite. Nadalje, dio sredstava jamstvenog fonda moći će se koristiti i za obrtna sredstava, dakle i za podmirenje poreznih dugova prema državi. Jasno pod uvjetom da potencijalni korisnik kredita ima reguliran dug prema državi. država će jamčiti za kreditna sredstva kojima će dužnik podmirivati svoje obveze toj istoj državi. Tko može jamčiti da se neće omogućavati na čistom čistom klijentističkom principu kao što se to moramo to priznati, ne rijetko do sada radilo, reguliranje duga prema državi da bi tvrtka stekla uvjete za dobivanje kredita iz jamstvenog fonda. Dalje, transparentnost dodjele jamstava pokušat će se osigurati aukcijama. No, imajući u vidu nepatvorenu hrvatsku domišljatost kako će se banke onemogućiti da se unaprijed dogovore o visini kamata, ali i o nekim drugim presudnim uvjetima. Isto tako postavlja se pitanje, neće li naknada koju će tvrtke plaćati za državna jamstva, a koja je propisana člankom 14. ovog zakonskog prijedloga "pojesti" pozitivne efekte nižih kamatnih stopa na odobrene kredite. sve su to pitanja na koja u ovom zakonskom prijedlogu nema ponuđenih odgovora, ali želimo vjerovati da će dobre odgovore dati provedbeni propisi uvažavajući dakako i prijedloge iz ovih naših današnjih rasprava. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prva je uvažena zastupnica Željka Antunović, potpredsjednica Doma. Izvolite. Kolegica Jelaš je spomenula da je Vlada negirala krizu i recesiju, a da su poduzetnici prebacivali posljedice krize na radnike. Međutim, kolegice Jelaš nije Vlada samo negirala recesiju i Vlada je problem koji su joj nastajali zbog problema u gospodarstvu i smanjenih prihoda u proračunu itekako prebacivala i na poduzetnike i na građanstvo. Podsjetit ću još jedanput uvedeni su novi porezi i uveden je harač i povećana je stopa PDV-a, što je značajno opteretilo i građane ali i gospodarstvo. I druga stvar, umjesto da štedi o čemu slušamo već godinu dana, ni na čemu se prava štednja ne može prepoznati. Naprotiv, u nekim ministarstvima su u prošloj godini kupljeni izrazito veliki kontingenti recimo vozila. Znamo da postoje djelatnosti u kojima trebaju automobili i to služi svrsi. Međutim, zato u jednom kontingentu od 700 automobila je nabavljeno 40 najviše kategorije, najskupljih, sa najsofisticiranijom opremom i najluksuzniji. Danas su oni lijepo parkirani u dvorištima i skriveni da ih javnost ne vidi. Evo to je ono što je problem i hrvatske Vlade i što stvara problem hrvatskom gospodarstvu, jer hrvatska Vlada ne može rasteretiti to gospodarstvo jer i dalje bahato i neodgovorno troše. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Točno kolegice. Susjedne države smanjivale su porezna davanja upravo iz razloga da bi se povećala potražnja i potrošnja i da bi rastao Hrvatska se u tom smislu ponaša dosita naopako, reći ću slikovito kao Antuntun. da se bojite da ne će dosta efekata ove mjere završiti u profitu banaka, s time da će kamatne stope odnosno ova razlika iz sredstva koja će se osloboditi ispuštanjem obvezne pričuve HNB-a biti plasirana na tržište po stopi 6,7,8% i sa druge strane u razlici, jer Hrvatska narodna banka plaća 0,75 razlici da će banke ostvariti profit odnosno da bi bilo loše da banke jedine ostvare i neku korist od te priče u cjelokupnom procesu. Ja se slažem s vama, ali to se moglo vrlo jednostavno izbjeći. Znači moralo se raditi na sljedeći način, država je trebala osigurati novce i plasirati te novce kroz HBOR. Znači svoje novce da li određenim uštedama u proračunu onda dokapitalizacijom HBOR-a ili je HNB mogao te novce koje hrvatske banke drže kao obveznu pričuvu iskoristiti za kupnju novca, za kupnju obveznica države i na taj način bi država došla do sredstava i onda plasirala kroz HBOR na tržište. Mislim da je ta mjera puno adekvatnija u današnjem trenutku u Hrvatskoj i puno efikasnija. Tada bi kamatna stopa mogla biti 4% i na neki način taj fond novca a moglo bi se na taj način možda kroz HNB dobiti 4, 5 milijardi i još da su postojale određene uštede na toj razini godišnje još 5 milijardi, 10 milijardi kuna takvog novca plasirati kroz HBOR i pomoći hrvatskom gospodarstvu. Onda bi i kamatne stope hrvatskih banaka vjerojatno bile niže jer bi banke s tolikom količinom novca koju bi država kroz HBOR nudila bile prisiljene smanjiti svoje kamatne stope.

Da, upravo je jedan od snažnih prijedloga SDP-a, dakle kluba SDP-a bila ta dokapitalizacija HBOR-a. Nažalost, eto ni to Vlada nije usvojila, radi se na jedan drugačiji način i ja ponovno izražavam svoju bojazan da će u ovoj situaciji i po ovom zakonu nažalost dakle opet profitirati banke a da će poduzetnici izvući deblji kraj. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Naime, evo i danas se vidjelo kroz ovu raspravu. Nitko nema iluzija da ćemo sa ovim zakonom riješiti sve gospodarske probleme i da ćemo s njim izaći iz gospodarske krize, recesije i da će s time situacija dakle biti do kraja riješena u gospodarskom smislu. Naime, ovaj zakon veliki je doprinos i osnivanje ovog jamstvenog fonda veliki je doprinos našem gospodarstvu, vjerujem zbog strukture koja će biti plasirana ova sredstva da će to svakako pomoći i da će biti na neki način i novi zamah i investicijski i gospodarski i da će konačno sve te mjere rezultirati i povećanjem radnih mjesta. Da se radi o dobrom prijedlogu zakona, da se radi o dobrim mjerama Vlade Republike Hrvatske za izlazak iz gospodarske krize svjedoči i to da koliko sam vidio iz rasprava kolega iz oporbe da će i oporba podržati ovaj zakon. Sigurno je da sama kriza posebice ova financijska je utjecala na dvije bitne stvari koje su važne za gospodarstvo a to je prvo imali smo vrijeme nedostatak kapitala. Dakle, nedostatak novca na tržištu kapitala što je bio jedan poseban problem za poduzetnike. A drugi problem bio je vezan za povećanje kamata, znači na cijenu toga kapitala. Dakle, to su dva ključna problema koja su se počela manifestirati ovom financijskom krizom. I prije su kao problemi došli i do Hrvatske gledajući u globalnim razmjerima nego što je i sama onda gospodarska kriza koja se očitovala u smanjenju investicija i u smanjenju zaposlenosti. Prema tome, ta dva ključna problema nedostatak novca na tržištu kapitala ali isto tako i cijena toga novca odnosno visina na te kredite problemi su koji će sigurno osnivanjem ovog jamstvenog fonda biti i ublaženi i umanjeni a kada gledamo sa strane gospodarstvenika za neke i konačno rješenje. Zašto je važno novac ubrizgati u gospodarski sustav. Prije svega to bi trebao biti zamašnjak za nove investicije a investicije jamstvo novih gospodarskih aktivnosti i novoga zapošljavanja. I to je ono što je dio politike Vlade Republike Hrvatske, dakle borba za svako radno mjesto. Upravo osnivanjem ovog jamstvenog fonda se stvaraju pretpostavke da krećemo u tu najtežu bitku u ovom trenutku hrvatskog gospodarstva kako zadržati razinu zaposlenosti i otvoriti nova radna mjesta. Kada smo raspravljali ovdje o samoj krizi mislim da se oko toga svi slažemo. Dakle, postoje problemi i možemo reći najveći dio problema u hrvatskom gospodarstvu koji je nastao kao posljedica globalne krize, ali se isto tako slažemo da je ova kriza globalna i njene refleksije na hrvatsko gospodarstvo utjecala da svi oni strukturni i dugogodišnji problemi u hrvatskom gospodarstvu isplivaju na površinu. Nažalost, uvijek je kriza takvo vrijeme kada se ne problemi koji su da ne idemo ovim političkim rječnikom gurani pod tepih, nitko ih nije gurao, oni su jednostavno kao strukturni nastali. Ima tu i posljedica rata, i posljedica tranzicije, i posljedica sustava kojeg smo naslijedili, štošta se tu nakupilo. Međutim, jasno je da u ova krizna vremena takvi problemi dolaze na površinu. Kako se manifestiralo ne treba previše ponavljati statistiku od pada osobne potrošnje, investicijske potrošnje, pada izvoza, pada uvoza, posebice problem oko pada uvoza gdje je smanjen uvoz kapitalnih proizvoda dakle onih koji trebaju ponovno ući u neke nove investicije, koji idu u investicijsku potrošnju koji trebaju biti novi zamašnjak u gospodarstvu, pad industrijske proizvodnje, trgovine na malo itd. Ali ono što je svakako jedan od najvećih problema to je povećanje nezaposlenosti, standarda građana a onda u nekakvom zatvorenom krugu i smanjenje potrošnje što opet ima svoj apsolutno utjecaj na gospodarstvo. Kada usporedimo 2009. i 2010. godinu i ako govorimo kakvi će biti razmjeri krize treba sigurno reći da posljedice krize su najviše eskalirale krajem 2009. 2009. i da sad nastavljaju u ovom prvom dijelu 2010. godine jer je sigurno da je dio gospodarstva još uvijek u 2009. živio na aranžmanima i ugovorima iz 2008. godine kada krize nije bilo, da su živjeli djelom i na zalihama i da je stvarno eskalacija krize bila u zadnjem kvartalu 2009. godine i da je sada upravo vrijeme da se aktiviraju i ovakve mjere i da se prekine takav negativan trend i da tu silaznu putanju zaustavimo, da ona bar jedno vrijeme stagnira a da onda krećemo sa izlaskom iz krize. Bilo je nekoliko puta u raspravi spomenuto da je ovo prvi potez Vlade Republike Hrvatske za rješavanje problema krize u gospodarstvu. I jasno je da to apsolutno nije točno. Dakle, cijelu prošlu godinu Vlada Republike Hrvatske, a možemo podijeliti to i na monetarnu i na fiskalnu vlast, uvodile su različite mjere, povlačile različite poteze kako bi se stabilizirao monetarni sustav zemlje, kako bi se stabilizirale državne financije. Pa i onda kada govorimo o onim politički negativnim potezima koje je Vlada morala vući jasno na svoju, na neki način, političku odgovornost što nije sa simpatijama prihvaćeno u javnosti, kao što je i krizni porez, kao što je i povećanje PDV-a itd. Sve je to bilo zajedno i sa mjerama štednje i sa 7 milijardi ušteda znači smanjenja državne potrošnje u dva rebalansa, sve je to bilo usmjereno kako bi se stabilizirale državne financije. Da to nije učinjeno imali bi raspad sustava. Mi danas koliko god da je kriza bila teška ne možemo govoriti o tome da nismo isplaćivali mirovine na vrijeme, da nismo isplaćivali plaće u državnim i javnim službama na vrijeme, da se nisu isplaćivala različita socijalna davanja, naknade itd. Dakle, sve je to unatoč toj teškoj krizi bilo podmireno, ali jasno pretpostavke su morale biti napravljene na stabilizaciji državnog proračuna i državnih financija. Monetarne mjere koje su prethodile i ovom programu bile su usmjerene prema bankarskom sustavu. Mi smo također smanjili obvezne pričuve i to u dva navrata što znači da smo oslobodili dio kapitala koji se može plasirati i isto tako išlo se sa povećanjem osiguranih štednih uloga gdje smo spriječili možda onaj najgori scenarij, a to da ljudi završe u redovima na šalterima i da to onda znači i smrt i kraj bankarskoga sustava. Dakle, u ta dva smjera monetarna i fiskalna politika itekako su prošle godine bile aktivne. Isto tako, treba reći da je i Hrvatska banka za obnovu i razvitak u zadnje tri godine preko nje smo plasirali oko 10 milijardi kuna i kad se pogleda struktura programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak uglavnom su bili usmjereni prema izvoznicima što je za našu zemlju koja je mala, dakle to za velike zemlje nije problem, ali za gospodarstvo male zemlje kao što je Hrvatska to je iznimno važno da zadržimo, očuvamo i povećamo izvoz. I tu je Hrvatska banka za obnovu i razvitak odigrala svoju zadaću. Postoji statistika da su dobit firme koje su dobivale te zajmove od HBOR-a u 2008. godini povećale za 15%. Prema tome, dobro je da je Hrvatska banka za obnovu i razvitak uključena i u realizaciju ovog programa. I samo da još jednom iskomentiramo ovaj dio koji je stavljen kao nekakva sumnja, kao nekakav problem, a to je da će se krediti dobivati po nekakvoj političkoj liniji, po klijentelizmu što svakako našim gospodarstvenicima i javnosti treba reći da nije točno. Zašto? Zato što je mehanizam tako napravljen da se politika ne može miješati. Donošenjem podzakonskih akata završava uloga politike u davanju ovih kredita. Sve nakon toga preuzimaju banke koje će se prvo javno licitirati i preuzima Hrvatska banka za obnovu i razvitak. Prema tome, isključivo po bankarskim kriterijima će se dobivati krediti, a ono gdje se nalazi država je davanje 50% sudjelovanja znači u jamstvima jer znamo da krediti nisu uvijek naplativi, postoje uvijek rizici. I ako dođu firme u probleme i ne mogu vraćat kredite da onda dio tog rizika podijele i banke, ali u ovom slučaju i država. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid i to je točno. Međutim, to će se postići jedino ako Vlada odmah prestane guliti i gospodarstvo i građane porezima. Naime, najnovije istraživanje koje je upravo objavljeno i to istraživanje nezavisnog hrvatskog Deloittea i njegovih stranih ureda, a i brojna druga istraživanja pokazuju da hrvatski građani jesu rekorderi po punjenju državne blagajne porezima i doprinosima. Plaćamo poreze kao da smo super bogataši i to je ono na što upozoravamo ne samo mi nego stručnjaci, na što vas upozoravaju obrtnici i gospodarstveni. Da je to prva i najvažnija mjera, da im ne trebate pomagati samo im nemojte toliko oduzimati. Zahvaljujem. Odgovor ne repliku, uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Evo kratko ću odgovoriti. Mi se svi slažemo da je opterećenje putem poreza i različitih davanja na gospodarstvo veliko, međutim možda i veće od zemalja u okružju. No ono što isto tako ne treba smetnuti s uma, da su i socijalna davanja i različita prava u Republici Hrvatskoj puno veća nego u tim zemljama. I isto tako kada govorimo o određenim obvezama našeg proračuna i određenim plaćanjima i specifičnostima koje nemaju druge zemlje, a to je ono što plaćamo još dan danas nažalost sa naslova rata koji smo pretrpjeli, ratnih šteta itd. Prema tome, postoje ta davanja gdje je opterećenje za gospodarstvo, ali ne možemo jednostavno ni pobjeći ni od povijesnog trenutka ni od onog svega što se događalo na ovim prostorima i o činjenici da i dan danas nažalost plaćamo dio ratnih šteta. Da li je to kroz mirovine, da li je to kroz različite beneficije, da li je to kroz i dan danas sanaciju ratnih šteta itd. Tako da mislim da treba te stvari staviti u omjer. Nitko nije sretan zbog toga, ali ih treba staviti u omjer i na neki način biti i realan. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. I druga replika, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Kovačević, u svojoj raspravi ste spomenuli nekoliko problema koji su se dešavali 2009. godine i među njima istaknuli nedostatak kapitala na tržištu i neposredno dotaknuli problem oko kojega se svi u Hrvatskoj, osim vlasti, slažemo a to je javna potrošnja. Sjetit ćete se da je početkom 2009. država bila ta koja je najviše novca povukla sa tržišta kapitala i meni nije zbilja jasno, evo i vi ukazujete na taj problem, možda ne direktno nego indirektno zbog čega svi kao mačka oko vruće kaše idemo kada govorimo o javnoj potrošnji, pogotovo vi iz HDZ-a. Činjenica je da ovo gospodarstvo sada ima snagu onog hrvatskog gospodarstva iz 2006. godine. Pali smo prošle godine 6 i nešto posto pa ćemo vjerojatno ove godine 2 i nešto posto i vratit ćemo se u 2006. Tada je proračun iznosio 95 milijardi kuna. Sada iznosi 117 milijardi kuna. Trošimo 22 milijarde kuna kroz proračun više, a gospodarstvo ima snagu onoga koje je bilo u 2006. godini i to je temeljni problem i o tome treba otvoreno govoriti. I zato kada vi ističete ovaj problem nedostatka kapitala govorite upravo o ovome što ja sada direktno govorim, prevelikoj javnoj potrošnji. Zahvaljujem. Molio bih uvaženog zastupnika da prestane izigravati kamermana. A sada odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime, mislim da se svi slažemo da javnu potrošnju treba kontinuirano nadzirati i smanjivati. Međutim, isto tako ne možemo ignorirati činjenicu da je prošle godine Vlada Republike Hrvatske, odnosno ovaj Sabor dva puta donosio rebalanse proračuna, a što znači da smo išli u smanjenje državne potrošnje za oko 7 milijardi kuna. Ono što je činjenica kada se promatra struktura hrvatskog proračuna, to je da negdje oko 90% evo ovdje imam točno napisano 87,12% proračunskih rashoda je zadano. Što znači zadano? Da se radi o zakonskim obvezama koje mi kao država moramo ispuniti. Dakle, one su vezane od plaća, mirovina, različitih socijalnih davanja. Znači kao zakonska obveza. Mi smo prošle godine na ime smanjenja državne potrošnje išli sa desetak mjera, pa je tako išlo se na smanjenje dužnosničkih plaća za cirka 20%. Povlaštene mirovine, besplatni udžbenici, besplatni prijevoz đaka, zabranjena kupnja automobila, zabrana zapošljavanja u državnoj upravi, odnosno državnim službama, smanjenje plaće u javnim poduzećima, planovi štednje i racionalizacije u javnim poduzećima itd. itd. Dakle, išlo se sa nizom mjera gdje se nastojalo udariti na ovaj dio kojeg građani prepoznaju kao luksuz kao neracionalno trošenje. Dakle, taj dio se išao u maksimalno smanjenje, u smanjenje plaća itd. No kažem, u hrvatskom proračunu je struktura takva da oko 90%

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću se nastojati ne ponavljati u odnosu na već rečeno, ali bih počeo sa jednim pitanjem svima nama. Naime, kolegice i kolege što nam nedostaje da bismo danas uvjerili naše građane da je ovo jedna dobra inicijativa. Nedostaje nam po meni prije svega jedan sustavan pristup. Ovo, ovaj jamstveni fond je fond za gospodarski oporavak i razvitak. Dakle, oporavak bi bio, kod oporavka vjerojatno mislimo na antirecesijske mjere, a onda razvitak kako ćemo te mjere povezati sa strategijom dugoročnog razvoja Republike Hrvatske. Ja sam o toj cjelini danas vrlo malo čuo ili gotovo ništa, Bilo je riječi da se kasni, ovo ili ono. Slažem se, ali ne možemo vratiti film. Prema tome, pokušajmo vidjeti što nam je sada činiti. Ono što meni također jako nedostaje je analitički pristup. Kolegice i kolege, ja ne znam da li vi znate da Hrvatska već dugi, dugi niz godina ima Fond za razvoj i zapošljavanje. Da li vi znate koji su učinci toga fonda? Koliko je ljudi zaposleno u zadnjih pet, šest godina zahvaljujući kreditima toga fonda? Da li znamo koliko smo povećali izvoz zahvaljujući tome fondu, jer se primarno potiču one gospodarske grane koje izvoze svoj proizvod. Ja samo znam da sam uputio u taj fond niz ljudi iz Primorsko-goranske županije koji gotovo u cijelosti izvoze svoje proizvode i nitko od njih koje ja poznam nije dobio ni jednu kunu pomoći. Dakle, očito postoje zanimljivi kriteriji i zato postoji i opravdana sumnja da možda ni sa ovim novim projektom ne budemo potpuno objektivni i ne postignemo cilj koji želimo. I sad bih prešao na ono o čemu nismo raspravljali puno, a to je pitanje kolegice i kolege da li je sve u novcu kada se radi o oporavku i razvoju. Evo, kad sam boravio zadnji puta u Francuskoj onda su mi objasnili kako funkcionira Banka za razvoj Vijeća Europe. Oni otprilike 5% sredstava koje namjeravaju nekome dati, tko je dobio njihovo povjerenje utroše na njegovu edukaciju na rad s njim. Eksperti mu ukazuju na potencijalne nedostatke i pokušavaju maksimalno korigirati taj proizvodni program da uistinu bude uspješan. Razina neuspjeha te banke kreditira takve proizvodne linije i otprilike 2 do 3%. 2 do 3% je razina neuspjeha, oni to priznaju i njihovo jamstvo kod banaka koje ih prate iznosi 5%. Dakle, dvostruko više od razine neuspjeha i banke su zadovoljne. Ali edukacija, edukacijski programi su sastavni dio tih kreditnih linija. Kod nas toga nigdje nema. Francuska kada hoće potaknuti samozapošljavanje mladih ljudi onda se dogovori politika, banke i lokalna, regionalna zajednica i gospodarstvo i da se mladim ljudima popis svake godine osamdesetak do za koje oni smatraju da su primarni u toj godini, koji nedostaju Francuskoj da se izbjegne uvoz, a da se popravi kvaliteta ili nešto što treba napraviti francuskom gospodarstvu. Točno se zna što je to. Oni mladi ljudi koji će krenuti u proizvodnju jednog od tih 80 ili 90 proizvoda oni imaju posebno privilegirane, odnosno kredite sa dugim rokom otplate, sa najmanjom kamatnom stopom itd. Ostali idu jasno po drugim aršinima. Dakle, zna se točno koji su prioriteti, što se želi postići, zna se koji je strateški cilj u svakom trenutku u toj državi. Kod nas ja ću vam ispričati moj primjer. Nema ovdje kolege Denona, ali on i ja smo prije nekoliko godina bili na jednom štandu Hrvatske gospodarske komore "Pomognimo prodati hrvatske proizvode". Ja sam dobio da prodajem maslinovo ulje sa jednim gospodinom koji je lijepo upakirao svoje ulje i napisao je gore da je to ekstra djevičansko ulje. Jasno prodajemo, prodajemo i usput pričamo. I pitam čovjeka tko mu je napravio analizu i koliko ima slobodnih masnih kiselina da on može to svrstati u ekstra djevičansko. I on me gleda. Ma koje, koja analiza, šta analiza. Moje ulje je najbolje. Dakle, taj siroti čovjek nitko mu nije pomogao ispred Gospodarske komore, ispred onih koji sjede u onim ugodnim foteljama u županijskom Odjelu za gospodarstvo, u gradskom Odjelu za gospodarstvo da mu se kaže, da mu se pomogne da kad uđemo u Europsku uniju da moramo poštivati određene standarde, norme, preglede, pretrage tih proizvoda. Dakle, te pomoći nema, te logistike nema tim ljudima. Oni se trude. Oni čine sve što mogu, ja ih ne krivim. Krivim nas koji sudjelujemo u tom velikom procesu. Ja sam iz Rijeke i dvije riječi o brodogradnji. Pratim već desetak godina sudbinu brodogradnje i što je Vlada učinila u zadnjih 10 godina? Sustavno je pokrivala što? Gubitke, i pomagala na taj način da brodogradnja preživi. I mijenjala je direktore, ništa drugo. Ja sam liječnik i kad pogledam malo i usporedim tamo Južnu Koreju kao možda dobar primjer. I kod njih je prije 15-ak godina došlo do smanjenja narudžbi brodova. Pa je Hyundai brodogradilište, što su mogli? Ili otpustiti dio radnika ili proširiti program proizvodnje. Oni su se odlučili za ovo drugo i danas ih prepoznajemo kao proizvođače automobila. Ali vi možete itekako naručiti brod u tom brodogradilištu i dalje. Drugi primjer, Samsung. Svi ih prepoznajemo po čemu? Po monitorima, računalima, mobitelima. Ne, to je izvorno tvornica koja i dan danas proizvodi brodske i lučke dizalice. Ali isti problem, smanjila se potražnja oni proširili svoj program. Nisu morali otpuštati stariju generaciju već su dapače zaposlili njihovu djecu, njihove unuke. Kod nas nikakvog pokušaja da se takvo nešto napravi sa brodogradnjom. Kod nas, ja vas pitam kolegice i kolege, napravili smo stotine km autoputeva u zadnjih 10 godina. Koliko su naša brodogradilišta sudjelovala, sa koliko kg željeza u onim kako se zovu, željezo sa strane, nadvojima, konstrukcijama za mostove itd.? Koliko su naša brodogradilišta od toga silne količine željeza u biti odradili posao? Ne ništa nisu napravili. Sve je to uvoz, uvoz i uvoz. Kolegice i kolege dakle nije sve u novcu, treba i organizirati i koordinirati i inovirati i tu treba raditi puno više nego što radimo. Ja ću podržati ovaj fond, ali on nije, nemamo sustavan pristup i ja njega ne vidim u ukupnoj slici oporavka i razvoja RH. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo 3 replike. Prvo je uvaženi zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Dorić spomenuli ste vezano oko edukacije proizvođača, naveli ste primjer maslinovog ulja. Mislim da stoji to da je potrebe, međutim svakako da tržište traži kvalitetu. Kvaliteta je ta koja je bitna u prodaji proizvoda. Međutim, moram zbog vjerojatno niste upoznati, HGK posebno kod nas u Osijeku i sam kad sam radio pa bio sam taj koji je promovirao, odnosno započeo ocjenjivanje meda. Upravo na tome dijelu se pokazalo da ljudima treba dati mogućnosti i znanja jer bilo je slučajeva da su donosili taj med u ovim staklenkama u kojima je prije toga bio ne znam krastavci itd., malo samo oprano i normalno da na taj način takvi proizvod nije bio kvalitetan jer se već osjećao po nekim drugim proizvodima, kvalitetan da bi mogao ići na vanjsko tržište. Upravo zbog toga i kroz ovakav način pa i ovaj jamstveni fond itd., treba stimulirati kvalitetu te proizvodnje. Treba stimulirati proizvode koji će moći ići na tržište i koji će moći biti i za unutrašnje i za vanjsko tržište kvalitetni. Jer sama proizvodnja, odnosno samo davanje novca u proizvod koji se neće moći plasirati sigurno je bacanje novca i nije ono što želimo kroz i ovakav način stimuliranja proizvodnje. Hvala. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. glede bilo kog drugog prehrambenog proizvoda, ali ovim sam primjerom samo želio pokazati na nesustavan pristup. Ako se može dogoditi da čovjek izlaže svoju robu, a da nema pojma o čemu se radi, o čemu pričamo, ja sam također njemu pomogao. Uputio sam ga na laboratorij koji će mu to napraviti, uputio sam ga na financijere koji će mu pomoći pokriti te pretrage itd., ali to nije isključivo moj ili vaš zadatak. To mora biti sustavan pristup i zato se zalažem da svi zajedno pokušamo pomoći u tom procesu. Druga replika, uvaženi zastupnik Goran Marić, izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Dorić spominjali ste sustavan pristup u rješavanju problema. Pa i ova mjera koju je mjera predložila isto tako traži sustavan pristup, a on znači da se poduzimaju i druge mjere kod drugih gospodarskih subjekata koje će pridonijeti efikasnijem učinku ove mjere. Pa recimo očekivanja su da će se spustiti kamatne stope na ove novo plasirane kredite. I to je svakako realno očekivati, ali još da bi bilo sustavnije pristupati treba učiniti sve da banke stope, pasivne kamatne stope na depozite koji sada prelaze već 7%. Jer to njima stvara veliki trošak, to je čak ekonomski štetno da cijelo društvo, ali i sa same banke, ali one taj trošak prevaljuju na one korisnike koji uredno vraćaju svoje kredite i zbog toga ne mogu smanjiti kamatne stope na novo plasirana sredstva. Ali to banke svjesno rade jer one time privilegirane koji imaju milijarde još im isplaćuju, primjerice na 1 milijardu oročenu 70 milijuna kuna dobije za godinu dana. A time onesposobljuje onima kojima treba novac. Ali sve to rade zato što mogu nadoknaditi jer prebacuju troškove na one koji uredno posluju. Uvode nove naknade, evo primjerice paket Internet poslovanja je mjesečno poskupio za 20 kn. Na milijun pretplatnika 100, 200 milijuna kuna. Pa onda za … osiguranje, za naplaćivanje naknade SIM kartice 4 tisuće kn godišnje se uvodi svakom poduzetniku. Za vođenje računa 5 kn. Zamislite ima samo jedna banka milijun računa kod sebe. To su sve novi prihodi bez imalo novih troškova. zato treba sustavno i na tom području raditi da bi se što efikasnije došlo do smanjenih kamatnih stopa za novo plasirana sredstva. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolega Mariću vi ste se sad dotakli opet samo jednog segmenta tog sustavnog problema, financijskog. Ja mislim da bi vas ja isto tako mogao sad pitati da li je sustavno, ako ćemo prepustiti da nam banke sutra odlučuju koji će biti prioritetniji gospodarski projekti koji će oni poticati? ja ne vidim tu Gospodarsku komoru, ja tu ne vidim politiku i njen direktni utjecaj kroz strategiju razvoja, kroz prioritete. Spomenuo sam francuske firme zato jer Francuska država stoji iza onih 89, 90 projekata smatrajući da je to njima značajno i da time rješavaju u godinu, dvije, tri dana one probleme akutne njihovog gospodarstva. Kod nas nigdje nikad nisam osjetio taj zajednički pokušaj svih onih koji trebaju sudjelovati u tom procesu da stave glave zajedno i da dođemo do najboljeg rješenja. I treća replika uvaženi zastupnik …/Upadica: Hvala lijepo, kolega Dorić./… Samo trenutak da dobijete riječ. Uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan Kolega Dorić spomenuli ste u svojoj raspravi i upitali se na neki način koliko je to domaćeg željeza ugrađeno u Hrvatske ceste koje su se gradile i završavale svih ovih godina i konstatirali s čime se apsolutno slažem, da je ugrađeno malo ili ništa, da je prevladao uvozni lobij i da na neki način Hrvatske željezare nisu imale nikakve koristi od tih investicija. Apsolutno sve države svijeta pa tako bi trebala Hrvatska temeljiti borbu protiv recesije na zaštiti vlastite proizvodnje. Pogledajte sada kakva je situacija u Njemačkoj i Europskoj uniji, sve zemlje štite domaću proizvodnju, pa nekada svjesno kupuju skuplje robe i usluge kako bi poticale domaće gospodarstvo, domaću industriju. Hrvatska vlada je prošle godine donijela prijedlog, ja bih rekao jer te mjere nisu u potpunosti zaživjele, deset antirecesijskih mjera i deveta mjera je bila jačanje nadzora nad uvozom, tako se popularno nazvala mjera kontrola … robe, na žalost tu mjera nikakve nismo vidjeli jer još uvijek Hrvatska ima veliki deficit uvoza nad izvozom, odnosno još uvijek ima uvozno zavisno gospodarstvo. MI bi trebali pa i u ovim recesijskim vremenima pogotovo poticati poticati domaću proizvodnju, pa kažem nekada i kada su te robe i usluge skuplje dao je komentar kolega LUcić, industrija drva, državne institucije Ministarstva bi trebale kupovati namještaj isključivo u ovim vremenima od domaćih proizvođača namještaja. Onda nam ne bi bili na koljenima proizvođači, a ne mi uporno uvozimo jeftin namještaj koji se najčešće radi od našeg drva koji se izvozi van jeftino a uvozi namještaj skuplji. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik MIljenko Dorić. **Dorić, kolega s vama, ja sam brodogradnju naveo samo kao primjer na kojem se možda može najbolje pokazati koliko nedostaje koordinacije i od strane države glede raznih poslova i tvrki koje država u biti vodi, to su državne tvrtke ako nema koordinacije ili pokušaja koordinacije između njih onda o čemu mi ovdje danas pričamo. Zahvaljujem. Time završavamo prijepodnevno zasjedanje, nastavljamo u 15 sati sa sjednicom. Na redu je uvaženi kolega Zlatko Koračević.